Dobro jutro! Gospođe i gospodo zastupnice i zastupnici, nastavljamo sa radom 23. sjednice i kao što je najavljeno točka dnevnog reda je - Izvješće o radu pravobranitelja za osobe s invaliditetom za 2010. godinu Podnositelj: Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Pravobraniteljica je dostavila ovo Izvješće temeljem članka 17. Zakona o pravobraniteljstvu za osobe sa invaliditetom. Vlada je dostavila mišljenje. Materijale ste primili poštom. Raspravu su proveli Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Odbor za rad i socijalno partnerstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno se obratiti? Da. Gospođa Anka Slonjšak, pravobraniteljica za osobe sa invaliditetom. Izvolite. Hvala Pred vama je treće po redu Izvješće o radu pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom za izvještajno razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2010. godine. Kako bi se odgovorilo na sve veći priljev pritužbi osoba sa invaliditetom u uredu, ali i stvorili temeljni preduvjeti za obavljanje ostalih zakonom predviđenih aktivnosti ureda kao što su zaštita, praćenje i promicanje prava i interesa osoba sa invaliditetom posebice u segmentu suzbijanja diskriminacije. Zaposlili smo još jednu savjetnicu, te ured u ovom trenutku broji 11 djelatnika od čega uz mene su dvoje zamjenika i petero savjetnika odnosno savjetnica U razdoblju na koje se izvješće odnosi u skladu sa misijom ureda nastavljene su aktivnosti koje se odnose na jačanje prisutnosti ureda u svim regijama Hrvatske kao i suradnju sa organizacijama civilnog društva na nacionalnoj i regionalnoj razini koji rade u korist i interes osoba sa invaliditetom. Zatim ministarstvima i drugim državnim institucijama u čijoj je nadležnosti bila zakonska regulativa prava osoba sa invaliditetom ili njezino provođenje. Predstavljena je i uspostavljena suradnja i razmijenjena su iskustva i primjeri dobre prakse sa predstavnicima međunarodnih organizacija koji su ured prepoznali kao mjesto na kojem mogu dobiti informacije o stanju prava osoba sa invaliditetom u Republici Hrvatskoj. Kroz brojne susrete i brojne sastanke uključivali smo se u rad na svim pitanjima značajnim za osobe sa invaliditetom. U 2010. godini postupali smo u 1474 predmeta kršenja prava osoba sa invaliditetom od čega su 187 inicijativa samog ureda, 35 obilazaka je bilo ustanova u kojima se rehabilitiraju, liječe, obrazuju ili su smještene osobe sa invaliditetom, a u 729 radilo se o višekratnim savjetovanjima i intervencijama telefonskim putem ili putem elektronske pošte. Za usporedbu u 2009. godini postupalo se u 962 slučaja. To je povećanje za ovu godinu od preko 40% u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje. Najveći broj predmeta odnosio se na ostvarivanje prava u područjima socijalne zaštite, zatim pristupačnosti mirovinskog osiguranja, pravne zaštite, odnosno pravosuđa, te rada i zapošljavanja. Najveći broj savjetovanja koji smo imali putem telefona i elektronske pošte odnosi se prvenstveno na područje socijalne zaštite, zatim pristupačnosti mirovinskog osiguranja. Kao neki od primjera pitanja u vezi kojih su osobe tražile savjetovanje o primjeni propisa navodimo neke od slučajeva. Na primjer pravo na status roditelja njegovatelja, pravo na osobnu invalidninu, može li osoba ostvariti pravo na prednost pri zapošljavanju, pravo na naknadu zbog tjelesnog oštećenja, osiguravanje pristupačnosti sakralnim objektima, pravo na smart karticu, asistenta pomoćnika u nastavi, pravo na osobnog asistenta za osobe sa psihičkim ili intelektualnim oštećenjima, pravo na besplatno dopunsko zdravstveno osiguranje, neriješeni imovinsko-pravni odnosi, požurivanje u dugotrajnim postupcima. Zatim sustavne podrške studentima, osobama sa invaliditetom na primjer kod oštećenja vida ili sluha koji se odnosi, znači na podršku da bi mogli jednako studirati kao i druge osobe koje nemaju invaliditet, traženje određenih materijalnih potpora i financijskih pomoći pri nabavci lijekova, zatim niski materijalni cenzus. U protekloj godini savjetovanje u području socijalne zaštite predstavljalo je dominantnu aktivnost ureda kroz koje su osobe sa invaliditetom, odnosno roditelji djece s teškoćom u razvoju usmjeravalo na učinkovite mjere koje treba poduzeti, odnosno institucije koje mogu pomoći. Učestalo su roditelji djece s teškoćama i osoba sa invaliditetom isticale da ishod njihovog nezadovoljstva zapravo leži u manjkavosti sustava skrbi, te nedovoljnom informiranju o pravima. U tom smislu bile su česte i pritužbe na nedostatak netransparentnosti kao i na neujednačenost kriterija procjene uvjeta za ostvarivanje pojedinih prava. Premda se puno očekivalo od Zakona o socijalnoj skrbi on nije bio donesen do kraja tog izvještajnog razdoblja, a način donošenja prijedloga nacrta ovog Zakona i nedopustivi kratki rokovi za javnu raspravu su neprihvatljivi. Naknade, prava i oblici potpore moraju biti oslonjeni na objektivizaciju i individualizaciju, a naknade moraju biti ciljane i poticajne. Unatoč kratkom roku ured je dostavio svoje prijedloge i primjedbe od kojih su samo neke prihvaćene i to one koje ne donose suštinske promjene položaja osoba sa invaliditetom. Predlagali smo da novčane naknade ne budu vezane uz imovinski i prihodovni cenzus nego isključivo uz težinu invaliditeta, te da naknade time budu usmjerene na mogućnost neovisnog življenja i uključivanja u zajednicu. Na taj način bi se izbjeglo da novčana davanja na osnovu invaliditeta budu zapravo vrsta socijalne naknade samo za zadovoljavanje egzistencijalnih potreba i omogućiti da osobe, da naknade sa osnova invaliditeta uistinu budu kompenzacija za povećane troškove koje osoba ima zbog svog invaliditeta kako bi bila izjednačena sa osobom koja ih nema. Sve dok naknade sa osnova invaliditeta budu vezivane uz imovinsko stanje osobe ne postoji stvarna motivacija osoba s invaliditetom za obrazovanje i zapošljavanje, nego sustav podržava osobe da se oslanjaju na socijalnu skrb što je suprotno proklamiranim načelima Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i smjernicama politike prema osobama sa invaliditetom. Što se tiče prava na usluge nužno i hitno donošenje konkretnih odluka u pogledu utvrđivanju stvarnih potreba i razvoja usluga u zajednici. Unatoč proklamiranom cilju i obvezi preuzetoj potpisivanjem zajedničkog memoranduma o socijalnom uključivanju RH smatramo smatramo kako još neko vrijeme neće biti stvarnog pomaka u praksi. Kao primjer bi navela upravo pružatelje usluga, odnosno socijalne usluge koje bi morale biti pri lokalnim sredinama, odnosno lokalne sredine već informirane o tome na koji način će se to provoditi. Međutim, imamo saznanja da unatoč što je rok do rujna da zapravo još uvijek nije određena edukacija provedena, a propisi su već doneseni. Donesen je i Nacionalni plan deinstitucionalizacije, transformacije domova socijalne skrbi koji se tiče razdoblje od 2011. do 2016. ako ne razviju se dovoljno usluge i ne osigura primjerene novčane naknade proces deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije bit će isto tako samo mrtvo slovo na papiru. U tom dijelu dali smo niz preporuka i doista smo nastojali kroz socijalnu zaštitu, odnosno ono što smo preporučili da se educiraju lokalne sredine i da ono što se planira da jednostavno mora biti transparentno i da edukacije moraju biti provedene kod onih institucija koje će imati mogućnost da budu pružatelji socijalnih usluga. Sljedeći problem na koji želimo upozoriti u ovom izvješću je položaj osoba koje su lišene poslovne sposobnosti. Proveli smo istraživanje i jednu preporuku i više preporuka smo dali u tom dijelu koji se tiče članka 12. jednakosti pred zakonom Konvencije o pravima osoba s invaliditetom gdje smo saznali zapravo preko centara za socijalnu skrb da na području cijele Hrvatske broj osoba lišenih poslovne sposobnosti je oko 17 Nije problem u tom broju jer to se nekako kreće u nekakvim europskim standardima, međutim neprihvatljivo je da je u potpunosti lišeno više od 90% od ukupnog broja osoba pod skrbništvom. Republika Hrvatska potpisnica je i pravno obvezujućih međunarodnih dokumenata koji propisuju odredbe sa svrhom zaštite i promicanja prava osoba s duševnim smetnjama kao i onih lišenih poslovne sposobnosti. Navedene odredbe bi se trebale neposredno primjenjivati u praksi. Neke odredbe Obiteljskog zakona koji sada predstavlja zaštitne mehanizme za osiguravanje uživanja ljudskih prava osoba lišenih poslovne sposobnosti nedovoljno se primjenjuje u praksi. U budućem razdoblju aktivnost je potrebno usmjeriti na reformu instituta skrbništva kroz unapređenje prakse i izmjene odredbi sadašnjeg zakona te cjelokupnog sustava skrbi, a sve u cilju veće zaštite ljudskih prava osoba s duševnim smetnjama i intelektualnim teškoćama. Što se tiče područja pristupačnosti i mobilnosti napravljeni su određeni pomaci, kako na lokalnoj razini kroz suradnju s udrugama osoba s invaliditetom tako i na nacionalnoj razini kroz projekte ministarstva kojima se nastoji ukloniti, odnosno prevenirati barijere. Međutim, još dosta toga treba napraviti kako bi se ostvarivala razina dostupnosti usluge za osobe s invaliditetom neovisno o kojem se oštećenju radi bez diskriminacije. U prošloj godini došlo je do izmjena Zakona o javnim cestama. Ured je dao niz prijedloga od kojih su neki i djelomično usvojeni te smo naglasili kako u primjeru povlastica za dobivanje smart kartica nije potrebno uvoditi restriktivne mjere već je potrebno iscrpiti sve druge mogućnosti te kao zadnju mogućnost uzet ukidanje prava osoba s invaliditetom kao jednoj od najosjetljivijih kategorija stanovništva koje treba najveću pomoć od države. Dali smo preporuku da se postrože uvjeti za dobivanje smart kartica, odnosno oslobađanja plaćanja naknada koje se tiču uporaba autocesta i objekata s naplatom čime bi se znatno smanjila i proračunska sredstva potrebna za izdvajanje u tu svrhu. Kako bi se suzbila diskriminacija prema osobama sa invaliditetom koji koriste kao asistente pse pomagače, terapijsko-rehabilitacijske pse nužno je da društvo se upozna o ulozi tih asistenata u njihovom svakodnevnom životu osoba s invaliditetom te da usklade podzakonski akti koji se tiču prijevoza sa Zakonom o kretanju slijepe osobe uz pomoć psa vodiča. U tom dijelu također dali smo niz preporuka i prijedloga. Što se tiče obrazovanja uputili smo niz preporuka Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa, prema osnovnim školama, prema srednjim školama, održali smo edukacije djelatnika srednjih strukovnih škola u cilju prevencije suzbijanja nasilja među mladima, zatim prema agencijama za odgoj i obrazovanje, Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i moramo naglasiti da bez obrazovanja ne možemo govoriti o zapošljavanju, a onda ni o neovisnom životu u zajednici. Stoga je izrazito važno da se djeci s teškoćama u razvoju osigura pravo na inkluzivno obrazovanje na svim razinama. Od predškolskog preko osnovnoškolskog, srednjoškolskog pa do visokoškolskog i cjeloživotnog obrazovanja. Ono nije moguće bez osiguranih oblika podrške i prilagodbi za što je potrebno mijenjati propise i donositi odgovarajuće podzakonske akte. Provedbeni propisi za osnovno i srednje obrazovanje još uvijek nisu doneseni u tom dobu što je otežavalo pa i onemogućavalo osiguravanje prava na školovanje djece s teškoćama u razvoja. Nužno je jasno definirati obaveze uključivanja djece s teškoćama i utvrditi mehanizme koji će to jamčiti neovisno o senzibilitetu djelatnika odgojno-obrazovnih ustanova ili financijskoj jakosti pojedine lokalne samouprave. U postojećem sustavu izostanak adekvatne potpore djece s teškoćama u razvoju obrazovnim ustanovama zapravo služi kao izlika za njihovo neuključivanje u redovni obrazovni sustav što u većini slučajeva znači izdvajanje iz obitelji radi školovanja u segregiranim uvjetima za suženi izbor zanimanja koji se zapravo ne traže na tržištu rada. Taj izostanak adekvatne potpore u vidu edukacije nastavnika, osiguravanja elemenata pristupačnosti, prilagodbe programa sposobnostima i mogućnostima djeteta ili osiguranja asistenta u nastavi zapravo u mnogim slučajevima predstavlja propuštanje razumne prilagodbe obrazovnog sustava učenicima s teškoćama u razvoju. U području zapošljavanja i rada uočili smo niz, na osnovu prijava, a isto tako i sami, niz potrebnih promjena koje bi se trebale provesti, a tiču se Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom. U tom dijelu i na osnovu prijava odlučili smo i predložili smo Odboru za rad i socijalno partnerstvo da napravimo tematsku sjednicu na temu zapošljavanja s osvrtom na zaštitne radionice što je i održano u 2010. godini i zapravo iz koje se iz koje se izrodilo niz kvalitetnih preporuka prema Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva u cilju, kao što sam rekla, poticanja zapošljavanja osoba s invaliditetom. Nije jasno definirano koje osobe s invaliditetom ostvaruju prednost pri zapošljavanju i pravo na poticaj za poslodavca odnosno da to budu osobe čija oštećenja uistinu predstavljaju prepreku zapošljavanju. Poticaji nisu dovoljno motivirajući za poslodavce, a kazne za neispunjavanje obveza kvotom zapošljavanja su preblage i nema kontrole njihovog izvršavanja. Kada bi se više poradilo na tome da se osobe sa invaliditetom zapošljavaju i kada bi se omogućavala mogućnost da se prekvalificiraju u slučaju kada dolazi do određenih oštećenja koje zapravo ako se na adekvatan način rehabilitiraju mogu i dalje se uključiti u radni proces, mi danas ne bi govorili o tolikom broju invalidskih mirovina. Što se tiče mirovinskog osiguranja potrebe su kontinuiranje, edukacije dodatne djelatnika područnih ureda mirovinskih osiguranja koji radu na izračunu mirovina temeljem rješenja o profesionalnoj ili općoj nesposobnosti za rad. Kako se ne bi događale pogreške koje dodatno otežavaju tešku financijsku situaciju osobe sa invaliditetom. Znamo da se trenutno stvaraju zakonski preduvjeti za se osiguraju uvjeti za ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom sukladno s ocjenom modelu invaliditeta kako to nalaže i konvencija. U tom dijelu dali smo preporuke i prema Zakonu o mirovinskom osiguranju. U području zdravstvene zaštite osoba sa invaliditetom nisu se dogodili značajni pomaci u smislu unapređivanja kvalitete zdravstvenih usluga. Rehabilitacija je nedostatna i nedostupna ili smanjeno dostupna osobama sa invaliditetom u ruralnim ili izoliranim krajevima, a na području zaštite mentalnog zdravlja gotovo da uopće ni ne postoji. Rana intervencija za djecu s teškoćama u razvoju slabo je razvijena i ograničena samo na neke veće urbane sredine. Većina zdravstvenih ustanova nije pristupačna osobe sa invaliditetom a informacijska podrška za osobe sa oštećenjem vida i sluha je još uvijek slabo razvijena. Potrebno je nadalje podizati razinu dostupnosti kvalitete zdravstvenih usluga. Zdravstvena zaštita osoba sa intelektualnim oštećenjima je posebno izražen problem zbog nepostojanja sustavne brige o njihovom mentalnom zdravlju, a uvelike im je otežano korištenje svih ostalih zdravstvenih usluga, a prvenstveno stomatološke zaštite. Posebno je teška situacija na području zdravstvene zaštite osoba sa mentalnim psihosocijalnim oštećenjem. A razvijanje sustava psihijatrije u zajednici tek je započelo i presporo se odvija. Isto tako došlo je do promjena, međutim bile su s dobrom namjerom napravljene koje se tiču održavajući rehabilitacije i njege u kući i trebali su donijeti posebne promjene. Međutim iz prijava osoba sa invaliditetom i dalje saznajemo da u mnogim krajevima RH je neujednačena primjena tih propisa. Ured je u tom dijelu obišao rehabilitacijske ustanove na području RH isto tako i neke od psihijatrijskih bolnica. Dali smo niz preporuka i u konstantno smo u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, a isto tako i sa Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi. U području zdravstvene zaštite organizirali smo jednu tematsku sjednicu vezanu za rehabilitaciju osoba sa spinalnim ozljedama upravo o potrebi jednog referalnog centra koji će zapravo omogućiti osobama sa spinalnim ozljedama sveobuhvatnu rehabilitaciju na jednom mjestu što je jedan veliki još uvijek nedostatak u RH. Što se tiče rada udruga, udruge su neizmjerno važne kao organizacije civilnog društva koje su prepoznate od strane države kao partneri. Međutim ako je netko partner onda mu treba i osigurati proračunska sredstva da bi mogao poduzimati one aktivnosti koje su zapravo nadomjestak onih praznina koje država ne ispunjava. Udruge su pružatelji usluga, udruge obavljaju kontinuirane aktivnosti prevencija, odrađuju onaj dio posla koje država nastoji nastoji odraditi ali jedino kroz natječaj i zapravo kroz projektom omogućavajući sredstva udrugama da mogu kontinuirano te aktivnosti provoditi. Međutim, da bi se jedan vrijedan projekt odobrio, ponekad o tom odobravanju u kojem je moguće recimo zbog jedne neupisane rubrike u obrascu za prijavu natječaja cijelo jedno područje ostane nepokriveno ciljanim aktivnostima za zadovoljavanje onih potreba koje proizlazi iz invaliditeta. Pa se tako dešava da određene kategorije npr. djece ili odraslih osoba ne dobivaju neophodnu podršku o kojoj ovisi njihovo zdravstveno stanje i sudjelovanje u životu zajednice. Ured je dao preporuke prema Vladi RH da se omogući kontinuirano financiranje osnovne djelatnosti Udruga osoba sa invaliditetom i SAveza osoba sa invaliditetom onako kako nalaže konvencija. U ovom trenutku u skladu s obvezama koje je RH preuzela potpisivanje Konvencije o pravima osoba s invaliditetom nužan je razvoj cjelovite i sveobuhvatne politike invaliditeta koji podrazumijeva suradnju i zajedničko usklađeno djelovanje svih državnih tijela čiji rad utječe na život osoba s invaliditetom, od zdravstva i socijalne skrbi preko obitelji i branitelja međugeneracijske solidarnosti, znanosti, obrazovanja i športa, gospodarstva, rada i poduzetništva, zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, ali i Ministarstva pravosuđa kao potvrde činjenici da osobe sa invaliditetom nisu socijalni slučajevi nego su njihove potrebe njihovo ljudsko pravo. Ured svakodnevno svjedoči primjerima iz prakse da se djecu s teškoćama u razvoju i osobe sa invaliditetom i dalje tretira u sklopu medicinskog modela. Na temelju medicinske dijagnoze daju im se naknade, cijeli sustav procjeni vještačenje usmjerene gotovo isključivo na njihova ograničenja i odstupanja od prosječnog funkcioniranja. Stvarne promjene za koju se svi deklarativno zalažu nema. Ako se ne odmaknemo od medicinskog modela prema socijalnom koji se temelji na preostalim sposobnostima i mogućnostima osobe te individualnoj procjeni oblika potpore potrebnih za aktivno uključivanje u procese obrazovanja, zapošljavanja i sudjelovanja u društvenom životu. Jedino razvojem socijalnog modela možemo izbjeći dosadašnju praksu usmjerenosti prema socijalnim naknadama koje vode pasiviziranju i isključivanju osoba s invaliditetom a što nije u ničijem interesu. Zahvaljujem. Hvala lijepa pravobraniteljici za osobe sa invaliditetom gospođi Slonjšak. Žele li izvjestitelji odbora uzeti Ne. Otvaram raspravu. Predstavnik Vlade? Ne. Otvaram raspravu

pravobraniteljice sa svojim zamjenicima, poštovani državni tajnici. Evo dozvolite mi da na poseban način pozdravim i gospođu Mirjanu Juriša koja vrijedno prevodi ovu raspravu za osobe oštećena sluha. Evo kao što je sama pravobraniteljica i rekla pred nama je njeno izvješće za 2010. godinu koje je po mom mišljenju vrlo opsežno i vrlo temeljito i detaljno napravljeno. Mislim da je sama pravobraniteljica, a i njen cijeli ured da su uložili veliki trud i napor kako bi ovo izvješće doista sadržavalo sve one ja ću reći i najsitnije probleme s kojima se susreću osobe s invaliditetom pa i one gdje je pravobraniteljica uspjela riješiti neke probleme. ono što mi se čini izuzetno važno u ovom izvješću, a to su preporuke koje se ovdje nalaze, koje će zasigurno pomoći svima nama dakle i ministarstvima i nama zastupnicima pa i samim osoba s invaliditetom kako bismo vidjeli gdje to još možda nismo dovoljno učinili i gdje možemo još dati svoj veliki doprinos. Kao što je pravobraniteljica rekla, u 2010. godini postupano je u njenom uredu u 1474 slučaja, od toga 418 ih je otvoreno kao predmet. Želim ovdje izraziti svoje mišljenje da mi se čini da je to jedan dobar pokazatelj. Kad kažem dobar pokazatelj pri tom želim reći da i nije to tako veliki broj nezadovoljnih osoba s invaliditetom ili onih koji su se susreli s nekim problemima. Dakle, nije velik broj u odnosu na ukupan broj stanovništva pa čak ni u odnosu na ukupan broj osoba s invaliditetom. Drago mi je da je pravobraniteljica evo postupala i u onim tzv. telefonskim razgovorima jer se sasvim sigurno većina problema s kojima se osobe s invaliditetom susreću mogu riješiti i jednim običnim telefonskim razgovorom, obzirom da kao što je i sama pravobraniteljica navela u svom izvješću jedan i veći broj osoba s invaliditetom obraća se samo radi nekakvog savjeta, samo radi toga da bi s nekim porazgovarali i to je ono što je njima potrebno. veliki broj osoba s invaliditetom koji ne žive u Gradu Zagrebu ili u nekom, u bilo kojem drugom većem centru ima dodatni problem uopće življenja u malim sredinama pa onda tako i oko ostvarivanja svojih prava, da li iz razloga što ne znaju koja su njihova prava ili se nisu dovoljno informirali ili netko nije dovoljno informirao, dakle od institucija do udruga kojima pripadaju. U jednom dijelu pravobraniteljica je spomenula opću neinformiranost osoba s invaliditetom. Meni se čini da tako nešto ne postoji jer evo ja polazim od toga, od saznanja koja imam da je sama pravobraniteljica i njen kompletan ured, krovne organizacije osoba s invaliditetom, Ured za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske, svi oni zajedno čine velike napore i ulažu veliki trud kako bi došli u te male sredine i kako bi skupovima, simpozijima i različitim okruglim stolovima približili osobama s invaliditetom njihova prava i čuli s čim se to oni susreću koji su to ključni problemi koje oni u tako malim sredinama možda teže rješavaju. Kada govori pravobraniteljica o broju slučajeva u kojima je ured postupao meni se čini da bi možda bilo dobro da smo u ovom izvješću dobili i podatak koliko je predmeta odbijeno. Sasvim sigurno je bilo i onih koji su se možda i neopravdano obratili pravobraniteljici, možda njen ured za njihove probleme nije bio nadležan itd. Dakle, bilo bi zgodno da smo i taj podatak ovdje vidjeli. Evo to je kao kao jedan mali naputak za ubuduće jer mi se čini evo nakon, na stranici odmah gdje se govori o broju predmeta, dakle na stranici 16 odmah se govori i o tome kako kako pravobraniteljica ima često puta i neugodnih iskustava u kontaktima s osobama s invaliditetom jer one često puta traže da se njihovi problemi riješe u roku odmah, a znamo da je to u velikom U svakom slučaju mislim da je pravobraniteljica jako dobro opisala s kojim se to problemima najčešće susreću osobe s invaliditetom. Kada je u pitanju rad i zapošljavanje osoba s invaliditetom, a što po mom nekakvom mišljenju je kruna svega onoga što mi želimo postići u afirmaciji što kvalitetnijeg života osoba s invaliditetom tada želim reći da sa osobitim zadovoljstvom mogu istaknuti da je na tom području postignut veliki pomak. Naravno, taj pomak nije zadovoljavajući u potpunosti i mi ne možemo biti zadovoljni u potpunosti sa načinom zapošljavanja osoba s invaliditetom, ali u odnosu na nekoliko godina unazad mi danas možemo reći da smo svi zajedno dobro krenuli raditi ovaj posao. Ja sam pribavila i nekoliko izvješća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Pravobraniteljica i njih obrađuje u svom izvješću, ali evo radi svog osobnog saznanja htjela sam vidjeti detaljnije koliko je to osoba zaposleno u 2010. godini. 1080 osoba sa invaliditetom. Neću reći da je to imponzantan broj da se možemo pohvaliti sasvim sigurno i jednim velikim korakom naprijed zahvaljujući prije svega hrvatskoj Vladi koja je i putem Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje omogućila da te dvije institucije poslodavcima koji će zaposliti osobu sa invaliditetom dodijeli određene vrste poticaja što im sasvim sigurno olakšava zapošljavanje, odnosno što bi ih trebalo potaknuti da zaposle što veći broj osoba sa invaliditetom. Iako ovdje ja moram reći ja sam pročitala u ovom Izvješću jedan podatak, a to je da je određeni broj osoba zaposlen na otvorenom tržištu rada bez ikakvih poticaja. Ovakvi podaci mene osobno vesele. To znači da se ipak svijest poslodavaca o osobama sa invaliditetom počela razvijati na jedan pozitivan način. Onog trenutka kad poslodavci budu htjeli, imali volje u svoje sredine primiti osobu sa invaliditetom, a za to im neće biti isključivo važni poticaji koje mogu dobiti od države tada ćemo vjerojatno moći izraziti neko i veće zadovoljstvo ne samo zapošljavanjem osoba sa invaliditetom, nego i time da svi ostali ljudi, dakle oni koji su bez invaliditeta shvatili da osobe sa invaliditetom mogu raditi jednako vrijedno, jednako dobro čak u puno slučajeva i bolje kod osoba koje nemaju invaliditeta. Postoji podatak koji govori o tome da osobe sa invaliditetom najmanje koriste bolovanja, da su osobe sa invaliditetom radoholičari. Zašto? Zato što poučeni svojim životnim iskustvom i znajući da im se često govori kako nešto ne mogu ili ne znaju žele se dokazati, žele upravo dokazati da to nije točno i da one mogu raditi svoj posao za koji su kvalificirani na najbolji mogući način. Mislim da upravo o ovome o čemu sam ja sada govori svjedoči i primjer naše pravobraniteljice, pa evo dozvolite i nas zastupnica u Hrvatskom saboru koje evo vodimo osobito računa o problematici osoba sa invaliditetom, a i svih onih drugih osoba sa invaliditetom koje rade na vrlo teškim i odgovornim mjestima. Da bi ovako nešto postigli kada je u pitanju zapošljavanje osoba sa invaliditetom apsolutno preduvjet za tako nešto mora biti kvalitetno obrazovanje. Još danas smo svjedoci da se osobe sa invaliditetom školuju za zanimanja koja nisu danas više profitabilna, za urare, za gravere, obućare itd. Obično su to trogodišnje strukovne škole i iz takvih škola je vrlo, vrlo teško osobama sa invaliditetom naći posao. Ono što evo želim još istaknuti da je pravobraniteljica na jako dobar način objasnila i koliko je primjedbi dala na donošenje određenih određenih zakona. Želim pritom evo pohvaliti i Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi na jednoj kvalitetnoj interakciji kada je u pitanju bilo donošenje Zakona o socijalnoj skrbi, kada je Vlada prihvatila skoro sve primjedbe i pravobraniteljice i pojedinačne primjedbe udruga i osoba sa invaliditetom kako bi taj temeljni zakon za osobe sa invaliditetom bio što kvalitetniji. Institut inkluzivnoga dodatka koji se uvodi u tom zakonu a za koji će biti donešen posebni Zakon o inkluzivnom dodatku u roku od tri godine mislim da će riješiti većinu financijskih problema osoba sa invaliditetom. Vidljivo je još da je pravobraniteljica evo dala puno primjedbi i kada smo donosili Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji. I ovom prigodom, evo želim zahvaliti i gospođi Mirjani Juriši koja je sasvim sigurno jedna od najkompetentnijih osoba tako da smo uz njenu dobru suradnju ugradili kvalitetne odredbe za osobe oštećena sluha i u taj zakon. Preporuke koje je pravobraniteljica navele ovdje mislim da su kao što sam već rekla izuzetno korisne, da će pomoći svima nama. Samo ću se evo jednom rečenicom i time ću zaključiti osvrnuti na jednu preporuku, a to je preporuka za saveze i udruge osoba sa invaliditetom koja je prema Zagrebačkoj deklaraciji moraju biti financirane, dakle a da ne idu određeni natječaj sa programima. Dakle, njima osnovni hladni hladni pogon mora biti financiran iz sredstava državnoga proračuna. Ovom prigodom želim reći da smo već i oko ove teme postigli kvalitetno rješenje sa resornim ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi i vjerujem kako će se i ovaj problem u najskorije vrijeme riješiti na zadovoljstvo svih saveza, udruga i svih osoba sa invaliditetom. Na kraju evo ja podržavam u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice ovo izvješće i zahvaljujem pravobraniteljici i njenom najužem timu što su napravili ovako iscrpno izvješće iako mi se čini da je trebao biti napravljen i sažetak ovoga izvješća jer je ono opsežno, samo iz jednog razloga, a to je da bi većina zastupnika u ovom Saboru mogla pročitati ovo izvješće jer kad vide ovako 300 stranica mislim da nas nije baš puno ovo pročitalo, a bilo bi dobro radi edukacije i svih zastupnika u ovom Saboru. Hvala vam lijepa. U ime kluba HNS-HSU-a gospođa zastupnica Danica Hursa. Izvolite. **Hursa, Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, poštovani predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Oprostite što ću na samom početku morati malo prigovoriti, eto. Mislim da naziv dokumenta nije rodno ispravno deklariran. Naime, u 2010. godini na čelu Ureda za osobe s invaliditetom bila je žena pa smo po meni dobili izvješće pravobraniteljice, a ne pravobranitelja kako piše na dokumentu. Oprostite evo zbog ove male primjedbe, sad ću krenuti sa samim izvješćem. Samo Izvješće Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2010. godinu predstavlja jedan izuzetno opsežan i cjelovit prikaz rada i problema s kojima se ured susretao u protekloj 2010. godini. Kao i prošle godine reći ću i ovaj puta da se izvješće na prvi mah čini i preopsežno i predetaljno, međutim niz primjera i detalja izvješća treba doživjeti kao primjere na kojima treba učiti pa time bi trebali biti prevencija i ne bi se smjeli više ponoviti kada su u negativnoj konotaciji, ili pak postoje primjeri koji bi se trebali koristiti kao obrazac u pozitivnim ishodima. U svakom slučaju rad Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom predstavlja ili se trudi biti nezavisni mehanizam koji promovira zaštitu i praćenje Konvencije o pravima osoba s invaliditetom. Slažem se sa konstatacijom moje prethodnice i zaista ovo izvješće ima podosta stranica, ali to je samo znak da je ured svojski radio i zaista bi bila obveza svakog zastupnika i zastupnice da ga pročita i da proba poraditi na boljim rješenjima u ovom području. Tijekom 2010. godine ured je postupao u 1474 slučaja, u odnosu na 2009. ih je bilo 962. U 2010. godini 418 slučaja su bila novootvorena, 99 ih je iz 2009. i 6 predmeta iz 2008. Raduje informacija da je riješeno 70 predmeta iz 2009., 5 iz 2008. i 252 slučaja iz 2010., ali je 29 predmeta iz 2009., 1 iz 2008. i čak 166 predmeta iz 2010. proslijeđeno u ovu 2011. godinu. Taj podatak brine i on je iz godine u godinu sve veći. Statistički podaci pokazuju da je daleko najveći broj upita stigao iz Zagreba i Zagrebačke županije što je poziv na mobiliziranje i podizanje svijesti svih osoba s invaliditetom na području cijele države kako bi prava i mogućnost na pomoć i informacije sviju bila barem približno jednaka. Pomoć ureda tražilo je više muškaraca 51,5%, a manje žena 37,7%. 16,6% predmeta odnosilo se na probleme djece s teškoćama u razvoju, a u 72% slučajeva to su bile odrasle osobe. Iz izvješća je dalje razvidno da su se najčešće kršila prava u području socijalne zaštite, zatim je to bilo područje mirovinskog osiguranja, pravosuđa te posebno područje pristupačnosti koje je u 2010. pogoršano u odnosu na 2009. Tim više teško pada konstatacija u izvješću da se planirana sredstva na državnoj razini u svrhu poboljšanja pristupačnosti nisu dovoljno koristila za što se razlozi traže u samim jedinicama lokalne samouprave ili u udrugama koje bi trebale vršiti pritisak u vlastitim sredinama i tražiti rješenja za pristupačnost. Na području obrazovanja posebno želimo naglasiti činjenicu da obrazovanje od predškole pa kao i sve više razine moraju svakome djetetu osigurati jednake mogućnosti. Djeca koja imaju teškoće u razvoju moraju naići na razumijevanje i podršku sredine u kojoj se obrazuju. Da bi se to ostvarilo moraju se obrazovati kadrovi koji će pratiti takovu djecu. Država je dužna preko zakonskih i podzakonskih akata regulirati problematiku. Danas se situacija asistenata u nastavi djelomično, i to uspješno, rješava i pokriva u nekim ajmo tako reći većim i velikim gradovima, a ja pitam što je sa djecom u malim sredinama, posebno u ruralnom dijelu naše domovine? Ured pravobraniteljice se u 2010. bavio nizom drugih aktivnosti kao što su: obilasci županija, uspostavljanje i poticanje međuresorne suradnje, posjete institucijama u kojima borave, rade ili su privremeno, odnosno trajno smještene osobe s invaliditetom, sudjelovanje u aktivnosti vezanih uz provedbu Zakona o suzbijanju diskriminacije, učešće u radu radnih tijela Hrvatskog sabora, uspostavljao je međunarodnu suradnju, organizirao i sudjelovao na stručnim skupovima, zahtijevao izvješća o provedbama međunarodnih i nacionalnih dokumenata te davao preporuke i upozorenja s ciljem poboljšanja položaja osoba s invaliditetom u RH. Ovim se Ovim se izvješćem dalje na uvid nama stavilo poslovanje ureda, financijsko poslovanje ureda i naravno kao i svake godine išla je i preporuka ureda. Dopustite da se i ovaj puta osvrnem na terminologiju jer nažalost i mi ovdje u saborskoj dvorani vrlo često griješimo pa evo i ja. Stoga, nemojte zamjeriti ja ću to ovdje izgovoriti onako kako to stoji u dokumentima. Jer pitanje terminologije je neobično važno jer diskriminacija vrlo često počinje već samim odabirom naziva ili izraza. Zato eto dopustite da i ovu govornicu u ovom Visokom domu koristim kako bi nas sve skupa podsjetila na Šeratonsku deklaraciju iz 2003. kojom su podržani termini osoba s invaliditetom i dijete s teškoćama u razvoju kao obvezujuća jedinstvena terminologija za svakodnevni govor. Nekoliko rečenica još po područjima kršenja prava. Iz izvješća je vidljivo kako se najveći broj slučajeva već sam to spomenula, otvoreni kao predmet u 2010. odnosi na zaštitu prava interesa osoba s invaliditetom u području socijalne zaštite tu je bilo 20,8% slučajeva, u području pristupačnosti 12,2 i tu sam već spomenula, ali ponovno ponavljam, tu bilježimo pomak problema s prošlogodišnjeg 4. na sadašnje 2. mjesto, u području mirovinskog osiguranja 10,2%, područje rada i zapošljavanja zamijenilo je mjesta sa područjem pravosuđa u odnosu na 2009., tako da je 4. mjesto u području pravosuđa 9,6% i na 5. mjestu bilježimo područje rada i zapošljavanja sa 9,4% slučajeva. Podaci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na dan 31.12.2010. bilježe 6 tisuća 255 nezaposlenih osobe sa invaliditetom što čini 2% nezaposlenih prijavljenih u u evidenciji. Ovdje želim naglasiti da je istina i mora postati ključna spoznajna činjenica da osobe sa invaliditetom nema samo oštećenje već ima i potencijale koje može razvijati uz poticaj okruženja iz kojega treba uklanjati sve što priječi razvoj preostalih sposobnosti na korist i zadovoljstvo same osobe ali i zajednice u kojoj ostvaruje život. Razvoj i razvitak postojeće potencijala najlakše je razviti preko zapošljavanja i rada, jer je pravo na rad i zapošljavanje jedno od temeljnih ljudskih prava. Svako onemogućavanje ostvarivanje toga prava predstavlja njegovo kršenje i diskriminaciju. Iz evidencije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz prosinca 2010. vidljivo je da je izrazito velik broj osoba s invaliditetom prijavljen kao nezaposlene dulje od 5 odnosno 8 godina. Ta činjenica je izrazito zabrinjavajuća jer se vjerojatno zapošljavanje smanjuje povećanjem godina provedenih na Zavodu za zapošljavanje. Dugotrajna nezaposlenost osim neriješenog statusa dovodi do izolacije, gubitka samopoštovanja i problema komunikacije. Premda su registrirane kao radno sposobne, ovim osobama potrebna je puno snažnija podrška sustava u vidu dodatne edukacije, prakse i uopće motivacije kako bi se uključile na tržište rada. Paradoks je veoma često i u činjenici što radne sposobnosti osoba s invaliditetom poslodavcima nisu dovoljno dovoljne, dok s druge strane za sustav socijalne skrbi nemaju dovoljno nesposobnosti da b mogle ostvariti prava na naknadu koja jamči minimum socijalne sigurnosti. Sljedeći je problem nomenklatura zanimanja namijenjena osobama s invaliditetom koja u pravilu ne prati potreba tržišta rada. Taj raskorak između obrazovnog sustava i potreba tržišta rada je nepremostiva prepreka za zapošljavanje osobe sa invaliditetom, a naročito žena s invaliditetom čiji je položaj u tom smislu posebno težak. Pravobraniteljica je u ovom dijelu izvješća ukazala da treba uložiti više napora u provedbi Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, a kao pozitivan primjer ističu se tzv. zaštitne radionice. U nastavku izvješća govori se o nasilju pri čemu nije riječ samo o obiteljskom nasilju već i druge vrste nasilja se spominju kako između supružnika tako i nad djecom te u redovima djece i mladih. Na ovom području u zadnjih 10 godina došlo je do pozitivnih pomaka, ali smo svjedoci da se unatoč svim nastojanjima iz dana u dan dešavaju brutalna nasilja pri čemu su najčešće žrtve žene i djeca. Nasilje se može razbuktati samo u situacijama gdje mu se ne suprotstavlja snaga zajedništva, Zadaća nam je svim kontinuirano jačati i usavršavati tu snagu zajedništva preko zakonskih i podzakonskih propisa, edukacije, osvješćivanja i jačanja javne osude svakog oblika nasilja. Dalje u izvješću Ured pravobraniteljice izvještava o posjetima županijskim ustanovama i pristupačnosti istima za osobe sa invaliditetom. Drago mi je da su se u odnosu na prošlogodišnje kvalifikacije o nepristupačnosti o nepristupačnosti u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju u Stubičkim toplicama razjasnile pri čemu eto pravobraniteljici zahvaljujem na pisanom odgovoru i isprici. Moram vam reći da je to izuzetno puno značilo djelatnicima, a i korisnicima te specijalne bolnice među kojima je veliki broj osoba s invaliditetom. Nekoliko riječi o mojoj Krapinsko-zagorskoj županiji. Moja Krapinsko-zagorska županija je partner u projektu "Poticanje intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada u okviru 4. komponente IPA programa-RAzvoj ljudskih potencijala". Svrha je dakako poboljšanje socijalne uključivosti i povećanja zapošljivosti. Nedavno sam i sama imala priliku prisustvovati prezentaciji akcijskog plana za Krapinsko-zagorsku županiju u razdoblju od 2011. i 2013. Ocjenjujem ga izuzetno kvalitetnim dokumentom od kojega na tom području jako puno očekujemo u pozitivnom smislu. Eto i na kraju Ured pravobraniteljice djeluje u cilju potpunog prihvaćanja temeljnih prava i vrijednosti kao što su dostojanstvo, pravo na izbor i kontrolu svoga života, jednakost i solidarnost koji su važni svakoj osobi pa tako i osobama s invaliditetom. Mi u klubu HNS-HSU-a ocjenjujemo da RH ima brojne propise, posebice nacionalne dokumente utemeljene na konvenciji i akcijskom planu Vijeća Europe, međutim, još puno treba raditi na procedurama bezuvjetne primjene tih dokumenata na način da se život i rad osoba s invaliditetom dnevno prati i u tom smislu mijenjaju i nadopunjuju zakonski propisi što će svakako dovesti do boljeg i kvalitetnijeg sveopćeg pristupa zajednice osobama s invaliditetom. I na kraju reći ću da će klub HNS-HSU-a u cijelosti prihvatiti Izvješće pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom za 2010. godinu. Zahvaljujem. Hvala. Na redu je klub SDP-a i gospođa zastupnica Vesna Škulić. Izvolite. **Škulić, Vesna Poštovana gospođo pravobraniteljice sa suradnicima, kolegice i kolege. Proces izjednačavanja ljudskih prava je dugotrajan i mukotrpan, a kada su u pitanju osobe s invaliditetom taj proces možemo nazvati još dugotrajnijim i još mukotrpnijim procesom jer nažalost sa sobom vuče duboke korijene tradicionalizma koji na invalidnost gleda s pozicije milosrđa ili još gore rečeno nisu je prihvaćali, te od osoba koje su imale potencijal i mogućnost uveli ih u totalnu izolaciju ili modernim rječnikom socijalnu isključenost. Poštovana gospođo pravobraniteljice klub SDP-a će prihvatiti vaše izvješće koje je malo podugačko, ali kvalitetno i upozoravajuće. Upozoravajuće za izvršnu vlast, zakonodavnu vlast, upozoravajuće za izvršnu vlast i za sve nas, a naravno i za vaš ured, a najviše za one o kojima ovo izvješće govori. organizacije broj osoba s invaliditetom od 10% porastao je na oko 12% s tendencijom rasta. Dakle to je najnovije izvješće kojem sam bila nazočna prije nekoliko tjedana u sjedištu UN-a u New Yorku. Realno, mi kao zemlja sa svojim zakonodavstvom dosta smo zbrčkani. Govori se već dugi niz godina o jedinstvenom tijelu vještačenja, o izjednačavanju prava svih osoba s invaliditetom, o pedagoškim standardima, o pristupačnosti, o socijalnoj uključenosti i svemu onome gdje bi osobe s invaliditetom dale sve od svojih preostalih mogućnosti i vještina i time postali ravnopravni građani na svim nivoima i u svim dijelovima Hrvatske na isti način, ali to nije tako. Možemo se do beskraja hvaliti, ali čini mi se da nam to više ne drži vodu, da smo među prvima potpisali i ratificirali Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom. Nažalost, kada je među prvima trebalo poslati izvješće o učinjenom po svim člancima konvencije gle čuda, u Hrvatskoj se to uopće ne spominje, a rok za predaju izvješća je bio 3. svibnja 2010. godine. Kada bismo istog trenutka sada poslali izvješće UN-ovom Odboru za nadzor provođenja konvencije o njemu bi se raspravljalo tek negdje 2013. godine. Mislim da smo u pravom smislu riječi pali s konja na magarca. Nije fer gospodo u Vladi lijepim umotanim papirom i još ljepšom vrpcom podmetati već je trebalo nakon ratifikacije raditi, raditi i raditi. No što mi radimo, stvaramo paralelne sustave u kojima netko može ići u jednu školu, a netko ne može ići nego tek u drugu školu, a imaju istu invalidnost. Netko može uvesti automobil i ne platiti PDV, a netko ne može. Opet govorim o istoj invalidnosti, ne o načinu nastanka invalidnosti. Govorim također o paralelnim sustavima kada j riječ o pravu na izbor. Netko može otići u trgovinu uz pomoć asistenta jer pripada podobnoj udruzi, a drugi ne. U civilnom društvu osobe s invaliditetom vlada kaos, posebice kada je riječ o financiranju projekata. Nekome je Vlada i ministarstvo majka, a nekome su maćeha, zavisi koliko puta se pohvali rad Vlade. Nije mi jasno zašto se konačno ne odrede kriteriji prema civilnom društvu i ne uvaže njihovi stavovi kao korektor svih nas koji radimo za dobrobit svih građana ove zemlje, uključujući i osobe s invaliditetom i da od njih ne moramo očekivati pljesak nego samo inspiraciju i obavezu za daljnji i kvalitetniji rad zbog svakog pojedinca u ovoj zemlji. Upravo je to uloga civilnog društva, a mnogi su tu zaboravljeni. Osobe s invaliditetom ne bi trebale biti manekeni nijedne politike, nijedne Vlade. Oni moraju biti naš poticaj, naša obaveza, naši suradnici i svatko od nas mora poštivati načelo "ništa o nama bez nas". Često na terenu dobivamo pritužbe kako im nisu odobrena sredstva zbog toga što nemaju svoje ljude koji odlučuju o projektima. Često u tim tijelima sjede osobe koje nemaju invaliditet, a voditelji su udruga i saveza i određuju koji su projekti poželjni, a koji nepoželjni i na taj način …/Ne razumije se./… rad lokalnih udruga odnosno dovode ih u ovisnički odnos sa pojedinim savezima. Pilot projekt osobnog asistenta već je odavno trebao postati zakon, a ne ucjenjivački projekt bez obzira što se svake godine broj korisnika usluga osobnog asistenta povećava nije dostupan svima. Dakle opet ponavljam, ista dijagnoza, isti problemi, a različiti sustav odlučivanja. Također, od samog Odbora za ljudska prava UN-a izražena je zabrinutost za kršenje ljudskih prava osobama s intelektualnim teškoćama u Republici Hrvatskoj. Kod nas je još uvijek jako prisutan model institucije i tome se ne vidi skori kraj. Također, rijetke udruge kao što su udruga "Sjaj" i udruga samozastupanja promiču prava psihički oboljelih osoba i osoba s intelektualnim teškoćama koje treba uključiti u zajednicu kroz sustav podrške, no nažalost nemaju našu podršku. Često sam kao zastupnica, a i moje kolegice i kolege zastupnici iz kluba SDP-a upozoravali na spajanje dva velika sustava, sustav socijalne skrbi i sustav zdravstva i upravo u ovom izvješću to je područje sustav socijalne skrbi, posebice u kojem se najviše krše prava socijalne zaštite. Nažalost i ministri se predstavljaju kao ministri zdravstva. Evo i sam državni tajnik danas je kasnio na ovu točku dnevnog reda. Ali gdje je socijalna skrb? Dakle, sama percepcija socijalne skrbi totalno je pala u zaborav. Na kraju krajeva, sama reforma socijalne skrbi koja se morala donijeti još 2007. sa ovim novim zakonom o socijalnoj skrbi napravila je veliki korak unatrag. O tome je i pravobraniteljica govorila u svom uvodnom izlaganju. Pristupačnost se također navodi kao veliki problem, a mislim da bi se o tome mogle pisati knjige. Apsurdna je situacija da recimo u Zagrebu ili nekom drugom gradu postoji rampa za ulazak u vlak, a kad dođete do odredišta ne znate kako ćete izići iz vlaka. O međugradskom javnom prijevozu nema smisla ni govoriti. Nijedan autobus, čak ni u turističkoj sezoni nema podiznu rampu za invalidska kolica. Nijedan vlak također ne staje u razini površine kolodvora. Dakle sa ionako niskim primanjima, bez mogućnosti uvoza automobila, bez plaćanja PDV-a i osobe s invaliditetom nemaju alternativu, iako sam svjesna kao zastupnica da će ova povlastica biti ukinuta svima ulaskom u Europsku uniju jer smo se time obvezali. No nije mi jasno zašto Vlada u međuvremenu nije smislila neki model jer pitanje prijevoza nije pitanje luksuza već pitanje pristupačnosti i mogućnosti kretanja i pitanje ortopedskog pomagala. Naravno, ne govorim o luksuznim automobilima, blindiranim BMW-ima već o ljudskom pravu na kretanje. Ne prihvaćam činjenicu da je država u krizi. Možda je netko prodao .../Govornica se ne razumije./... za 10 milijuna eura, možda je netko htio neprijateljski preuzeti Podravku, možda se kvadrat stana može kupiti za 120 eura, mogu se tuneli farbati do mile volje, a kilometri ceste koštati koliko god resorni ministar poželi. Mogu se graditi mostovi usred livade i onda kako nakon svega pomisliti da je zemlja u krizi i da će se stvari rješavati kada zemlja iziđe iz krize. Ovdje se ne radi o ekonomskoj krizi već o krizi morala vladajuće garniture kada su svoje pretjerane ambicije, ali kakve stavili ispred dobrobiti ranjivih grupa uključujući i osobe sa invaliditetom. Ne želim prihvatiti činjenicu da smo taoci sistema koji diskriminira upravo zbog nedostatka novca umjesto da promovira ljudska prava. Mogla bih govoriti i jako puno o zapošljavanju. Tko je stvarni vlasnik Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje? Da li mi može ministrica financija ili državna rizničarka ili ministar gospodarstva pismeno poslati tko je sve uplatio i koliko novaca za nepoštivanje zakona. za nepoštivanje zakona. Koliko je i kada je kažnjeno poslodavaca i na koji način i na kraju krajeva gdje su novci? Ovom prilikom pozivam i Državno odvjetništvo da se malo pozabavio Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i svim stavkama koje idu iz državnog proračuna ili igara na sreću, a koje odlaze na stavke tipa osnaživanje osoba sa invaliditetom, podizanje svijesti ili nešto slično. Voljela bih da mi netko konkretno objasni što to točno znači. Da li netko vodi evidenciju o osnaživanju osoba sa invaliditetom? Što to znači? Da li ih treba socijalizirati, da li ih treba upisati u školu, osnivati radionicu. Dakle, dosta nejasnih stavki u proračunskim sredstvima a izdvaja se dosta novca. Područje mirovinskog osiguranja je stvarno posebno područje. Mislim da i oni koji rade u tom sustavu se ne snalaze, a osobe sa invaliditetom još manje. Sustav ih ne prepoznaje. Osobe sa invaliditetom bez adekvatne zdravstvene zaštite ne mogu funkcionirati. U Hrvatskoj ne postoji ni jedan pravi rehabilitacijski centar koji prepoznaje pojedine dijagnoze. Ako su Varaždinske toplice rehabilitacijski centar za finalne ozljede zašto u njemu jedan kvadriplegičar ne može funkcionirati. O distrofiji mišića se ne može ni pričati u tom segmentu. Uopće kod nas se ne vodi briga o trajnoj rehabilitaciji. Djeca kod kojih je moguće napraviti nevjerojatne pomake na bolje odmah ih se zaustavi u startu. Roditelji često dižu kredite da bi mogli plaćati svakodnevnu terapiju svojoj djeci, a da ne govorim o drugim oblicima pomoći. Također mnogi lijekovi koji su za poboljšanje života a vezani su uz neka oštećenja često nisu na listi dostupnih lijekova. Priča o obrazovanju je posebna priča. Bez obzira na pedagoške standarde koji sliče na skup dobrih želja diskriminira djecu pri upisu u vrtić ili školu. Dosta toga je dato na volju ravnateljima. Nemamo ekipirane timove, a asistenti u nastavi se dobivaju preko veze. Ja znam da ova moja rasprava izgleda kao da se u Republici Hrvatskoj ne događaju pomaci. Događaju se naravno, ali gdje – u gradovima. No, što je sa selima i što je sa otocima? Zašto bi djeca samo zbog toga što je škola nepristupačna ili ravnatelj jednostavno nema želju nastavu preseliti u prizemlju dijete sa nekog otoka ili iz zaleđa ili iz Slavonije moralo ići u nekih od centara u Zagreb ili prvi grad koji ima centar za rehabilitaciju. Dakle, to više nije pitanje sustava već dobre volje ili bolje rečeno nekontroliranog sustava. Osobe sa invaliditetom su tiha i nevidljiva manjina. Često ih se zove nevidljivi ljudi. I dok ih budemo tako tretirali i vodili sa sobom da nam budu paravani za preveliki ego ili predmet milosrđa odnos društva će ostati isti. Možemo ići na tisuću skupova, potpisali smo sve što se dalo potpisati, prilagodili smo sve zakone Europskoj uniji koji su se dali prilagoditi. Ali gdje su oni koji provode zakone i oni koji bi trebali kontrolirati provođenje zakona. Zašto obična informacija o osobnom invalidnini spada u državnu tajnu? Lakše je bilo otkriti gdje su Sanaderovi milijuni od prodaje INA-e. Usput samo prije godinu i pol dana tadašnja potpredsjednica Vlade ironično se smijala sa velikim vođom kada sam postavila pitanje o ovim istim istim problemima koje sam sada nabrojala. Tadašnji premijer mi je odgovorio da nemam pojma, a ona je zadovoljno trljala ruke. Voljela bih da odete na Youtube pa da pogledate tu snimku. Meni se čini da je to njoj i dalje sve smiješno ili pak će reagirati samo zato jer sam je dirnula u ego. U svakom slučaju pogledajte pa ćete vidjeti tko se smije kada se govori o problemima i naravno vaš pljesak s druge strane što mi je veliki vođa odgovorio na zastupničko pitanje. Sve postoji na snimci. To možete vidjeti. Onda naravno da mi uopće nije čudno što mi nismo poslali izvješće, a trebali smo. Onda mi nije ni čudno što je poglavlje ljudskih prava i pravosuđa prošlo na iglene uši i uz monitoring u Napominjem da kod nas nije podignuta ni jedna tužba za kršenje ljudskog prava zbog recimo nepristupačnosti ili što nekog poslodavac nije htio primiti na posao zbog invalidnosti, a da se konvencija pratila i provodila po poglavljima i da se ljudima otvoreno kaže od ovog trenutka možete tužiti državu zbog nepoštivanja vaših osnovnih ljudskih prava. Država ne dijeli milosrđe, država nije imaginarna. U njoj živimo svi mi i država nije telefon 060 ili netko tko daje milosrđe ili netko tko organizira humanitarne akcije. Država smo mi koji smo i zakonodavnoj vlasti, izvršnoj vlasti i pravosudnoj vlasti i mi smo odgovorni vama osobama sa invaliditetom, odnosno građanima Republike Hrvatske. Zato bi trebalo osnovati posebni odjel pri Ministarstvu pravosuđa koji bi detektirao i procesuirao postupke u kršenju ljudskih prava osoba sa invaliditetom. To nije izmišljanje tople vode u svijetu već postoje takvi modeli. U takvim odjelima su uglavnom pravnici koji izlaze na teren prilikom dojave o kršenju određenog prava i provjeravaju onoga tko je prijavljen raznim metodama. O načinu da li priča viceve o nekoj manjini u negativnom kontekstu ako se radi o poslodavcu koliko mu se u proteklih godina javilo osoba sa invaliditetom koji zadovoljavaju uvjete a on ih nije zaposlio, ni jednog od njih. Naravno da će odgovarati. No, što mi radimo? Ukinut ćemo urede pravobranitelja ili pripojiti ćemo ih pučkom pravobranitelju. Činjenica je da u svijetu postoje mnogi modeli i ovaj ured modeli i ovaj ured tek je saživio i vjerujte mi u praksi puno znači osobama sa invaliditetom posebice u detektiranju problema i u nuđenju rješenja i senzibilizaciji o osobama sa invaliditetom koji nam je svima potreban. Nisam zagovornica samo jedne ideje i samo jednog rješenja ali mislim što se tiče ovog ureda da bi napravili veliku štetu ukidanjem ili pripajanjem. U članku 33. Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom koja govori o jednom ili više nezavisnih mehanizam koji će promicati, štititi, nadzirati provedbu ove Konvencije nudi državama fleksibilnost za postavljanje okvira i dozvoljava da se u okvir uključe različita tijela institucije zajedno s jednom ili više mehanizama u skladu s pariškim načelima. I na kraju bih citirala jednog svog kolegu iz Afrike koji je prilikom donošenja ove konvencije rekao: "Pazimo da konvencija ne postane skup riječi, izraza i kao minsko polje ne eksplodira nam u lice." Čini mi se da se to upravo događa, samo Vlada je dobro zaštitila svoje lice, a pitam se koliko je ranjenih na tom minskom polju zvanom prava osoba s invaliditetom. Hvala na pozornosti. Hvala. Imamo ispravaka netočnog navoda. Prvo gospođa zastupnica Ljubica Lukačić, izvolite. Hvala vam lijepa. Pa kolegica Škulić je izrekla niz netočnih navoda. Ja sam kolegice mislila da ćete vi malo više raspravljati o ovom izvješću, a da nećete držati političke govore ovdje. Kolegice Škulić ako ne znate predizborna kampanja još uvijek nije počela. Ispravit ću jedan netočan navod jer sve drugo ne bih stigla. Kolegice novci za udruge se dijele i vi to jako dobro znate po programima, na temelju projekata. O njima odlučuju u svakom ministarstvu najstručniji ljudi. Ako vam to nije jasno već danas poslije ove rasprave i vi to isto dobro znate, ali se pravite da ne znate, gospođa Jančar vam je ovdje iz Ministarstva zdravstva, gospodin državni tajnik Adanić iz Ministarstva obitelji pa pitajte kako oni to novce dodjeljuju udrugama pa da to već jedanput raščistimo. I samo još jedan ako dozvolite kada je u pitanju socijalna skrb iskritizirali ste sve. Pa kolegice većinu zakona koje smo mi ovdje donosili vezano za osobe s invaliditetom vi ovdje niste bili, vi o njima niste raspravljali i vi niste uložili pa baš nijedan amandman. Hvala vam lijepa. Hvala vam gospodine predsjedavajući, dozvolite da ostanem sjediti. Kolegice Škulić iznenadila sam se vašem politikantskom govoru, ali mislim da ga vi niste pisali, to su vam pisali vaši mentori u svrhu predizborne kampanje jer da ste ga vi pisali ne biste mogli zaobići argumente, a i govoriti netočne navode, a to je da su netransparentan rad udruga. Pa gledajte, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi je sa više od 300 udruga sklopilo ugovore i financiralo 60 milijuna kuna, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti je sa više od 100 udruga sklopilo ugovore i financiralo njihove projekte sa 40 milijuna. A što se tiče vaše zločeste insinuacije na račun Vlade, kolegice Škulić ova Vlada je i vas osnažila osobno kao osobu i ženu sa invaliditetom jednako kao i sve druge osobe, ne samo ženu i djecu sa invaliditetom, ali o tome ćemo baš argumentirano govoriti u raspravama. Ovako nešto vjerujem da nije iz vaših zapisa samo izašlo nego iz mentoriranja. Hvala. da je meni netko drugi pisao govor. Hvala Bogu ja imam, nemam nikakve druge teškoće osim tjelesnih, a s tim ne podcjenjujem ljude koji imaju intelektualne teškoće. I žao mi je, gospođo Sumrak uopće se ne želim s vama upuštati u bilo kakvu raspravu jer mislim da nismo na istom nivou. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Možda, povreda je Poslovnika kad se udaljite od predmeta rasprave o kojoj se raspravlja i govorite o nekim drugim stvarima, također je to kršenje Poslovnika pa ja nisam intervenirao, to je moj stav od samog početka. Dakle, najšire prihvaćam koliko je to moguće uz upozorenje da se držimo dnevnog reda i točke dnevnog reda o kojoj se raspravlja i da se ne udaljavamo i da svaku stvar ne koristimo da bi držali predavanja o nečem drugom. Prema tome, kad bi se svi pridržavali Poslovnika onda ovih i sličnih intervencija ne bi bilo, koje jedna drugu izazivaju. Hvala lijepo. Gospodine tako razočarana i da je govorila o svemu, a ne o ovome prekrasnom izvješću. Netočan je navod da ćemo ukinuti pravobranitelja. O tome smo jučer raspravljali pa znate i sami da se očekuje pojačano djelovanje pučkog pravobranitelja pa tako svih onih aktivnosti koje preporuča pravobraniteljica za invaliditete. Netočno je da nema podataka za određena sredstva. Primjer, niste možda pročitali odgovor koji je dobila vaša kolegica Romana Jerković vezano za podatke o sredstvima Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom gdje se točno vidi iz navedenoga kako slijede sredstva. Od 2005. 52 milijuna pa do 2009., odnosno do 30.10. 80 milijuna. Isto tako je netočno da nema suradnje sa nevladinim udrugama. Ministarstvo već petu godinu za redom provodi projekt uvođenja instituta osobnog asistenta za osobe sa najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, a projekt provodi u suradnji sa 64 udruge

osvrnuti samo na nekoliko. Kolegica Škulić je rekla da je Zakon o socijalnoj skrbi smo pali s konja na magarca, da je kaos u odnosu prema osobama, ali isto tako da je reforma socijalne skrbi pala u vodu i da je Zakon o socijalnoj skrbi korak unatrag. To je netočno kolegice Škulić, a najbolje vas demantira čestitka predsjednika Zajednice osoba s invaliditetom u povodu 3. svibnja, dakle stupanja na snagu Konvencije o pravima osoba s invaliditetom gdje kaže da je taj prijedlog zakona, taj zakon koji smo usvojili o socijalnoj skrbi ne ukida niti jedno stečeno pravo, uvodi neka nova za osobe s invaliditetom kao što su inkluzivni dodatak itd., jedinstveno tijelo vještačenja, sve je to naravno navedeno. Slažem se s vama da treba udvostručiti napore aktiviranja potencijala osoba s invaliditetom u tom smislu, ali treba biti isto tako dosljedan. Pa me nekako žalosti da niste bili tako glasni u vrijeme koalicijske vlasti kada su smanjene, rezana su prava hrvatskim ratnih vojnim invalidima, ukinuto je pravo na posebni doplatak u visini 50%, nezakonito su provedeni postupci poništavanja i ukidanja rješenja o statusu Hrvatskih ratnih vojnih invalida itd. vraćena Hvala. Ispravak gospođa zastupnica Ivanka Roksandić. Izvolite. zato što se ono pretvorili u jedan politički pamflet, a jedno izuzetno dobro izvješće zašto zahvaljujem pravobraniteljici za osobe sa invaliditetom. Netočno je govoreći u stanju u obrazovnom sustavu netočno je kolegice Škulić reći da se ništa nije učinilo u obrazovnom sustavu. Prije svega čitav niz prilagodbi za koja su osigurana sredstva i u obrazovnom sustavu, a i u drugim ministarstvima. Moram vam reći govoreći o tome da osobne asistente mogu dobiti samo privilegirane osobe ili preko veze je netočno, jer preko asistenata zasigurno nije dobiveno preko veze. I moram vam još nešto reći. Žao mi je što niste bili na tematskoj sjednici Odbora za znanosti i obrazovanje i šport kada je raspravlja upravo o osobama sa invaliditetom u visokom obrazovanju, kada smo pokušali riješiti čitav niz problema i donijeti pozitivne odluke o tome što će se događati sa redovnim studentima o osobama s invaliditetom da bi se poboljšao njihov način studiranja. A to smo imali pred nekih mjesec dana ili dva. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U 10,55 će isteći vrijeme za prijavu od 10 minuta. A sada je na redu klub HDSSB-a gospodin zastupnik Dinko Burić. Izvolite.

Poštovani gospodine predsjedniče, poštovana gospođo pravobraniteljice, kolegice i kolege zastupnici. Klub HDSSB-a podržat će ovo Izvješće o radu pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom za 2010. godinu. Izvješće je vrlo iscrpno, razumljivo i ne prikazuje samo probleme već i ukazuje na moguće načine njihovog rješavanja. Stoga ovo izvješće zavređuje pohvalu. Vlada Republike Hrvatske donijela je u lipnju 2007. Nacionalnu strategiju izjednačavanja mogućnosti za osobe sa invaliditetom od 2007. do 2015. s ciljem napretka i daljnjeg snaženja zaštite prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, a potvrđujući pravo svih građana da ravnopravno sudjeluju u svim segmentima društva i nesmetano raspolažu svojim zakonskim i ustavnim pravima. Zadaća je nacionalne strategije uskladiti sve politike djelovanja na području zaštite osobe sa invaliditetom s dostignutim standardima na globalnoj razini ali i svim trendovima koji imaju za cilj nastojanje da sva područja života i djelovanja budu otvorena i pristupačna osobama s invaliditetom. Cilj nacionalne strategije je učiniti hrvatsko društvo što osjetljivijim i prilagođenijim za nužne promjene u korist izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom odnosno stvoriti uvjete za njihovu aktivno uključivanje i ravnopravno sudjelovanje u društvu, poštivanje urođenog dostojanstva i uvažavanje posebnih interesa, te sprečavanje bilo kakve diskriminacije i snaženje svih oblika društvene solidarnosti. Zakonom su definirane konkretne obveze kako županija, tako i gradova i općina, primjerice u pogledu brige o djeci predškolske dobi, školstva, zdravstva, prometna povezanost itd. a nacionalnom strategijom tim obvezama jedinstveno je pristupljeno kada su u pitanju nositelji pojedinih aktivnosti. Dakle, u svakom pojedinom slučaju neovisno o zakonskoj obvezi kao nositelji aktivnosti utvrđene su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u RH više je od 511 tisuća osobe sa invaliditetom od čega je oko 60% muškaraca i oko 40% žena, te na taj način osobe sa invaliditetom čine oko 11,5% ukupnog stanovništva u RH. Najveći broj Najveći broj osoba sa invaliditetom njih 54% je u radno aktivnoj dobi. Moguće je uočiti također da je invaliditet prisutan u svim dobnim skupinama, a u dječjoj dobi prisutan je u 6,7%. Najveći broj osoba sa invaliditetom ima prebivalište u Gradu Zagrebu i Splitsko-dalmatinskoj županiji i u te dvije županije živi oko 30% od ukupnog broja osoba sa invaliditetom. Najveći broj osoba sa invaliditetom u ukupnom stanovništvu županije ima Krapinsko-zagorska županija, s tim da je najveća prevalencija u dječjoj dobi u Međimurskoj županiji, u radno aktivnoj dobi u Krapinsko-zagorskoj dok u dobi iznad 65 godina najveća prevalencija je u Splitsko-dalmatinskoj županiji. U Osječko-baranjskoj županiji na dan 13. prosinaca 2010. godine bilo je 35 tisuća 910 osoba sa invaliditetom od čega su 22 tisuće 572 muškarci odnosno 62,9% 338 žena odnosno 37,1% te na taj način osobe sa invaliditetom čine 10,9% ukupnog stanovništva Osječko-baranjske županije. Ovom prilikom osvrnuo bih se i na još nekoliko podataka u svezi problematike osoba s invaliditetom kada je u pitanju Osječko-baranjska županija, želeći ne samo usporediti ovu županiju sa ostalim županijama u Hrvatskoj već i ukazati da neke specifičnosti koje i ovu kao i ostale druge županije možemo Najveći broj osoba sa invaliditetom u Osječko-baranjskoj županiji njih 20 tisuća 985 ili 58,4% je radno aktivnoj dobi. Invaliditet je prisutan u svim dobnim skupinama, a u 7,4% prisutan je i u dječjoj dobi dakle od 0 do 19 godina. Ukoliko se razmotri koliki je dio osobe sa invaliditetom u ukupnom stanovništvu županije prema navedenim dobnim skupinama dolazimo do podataka da je Osječko-baranjska županija ispod prosjeka za ukupnu prevalenciju, te prevalenciju dobi iznad 65 godina, dok je za radno aktivnu i dječju dob nešto ispod prosjeka. 76,1 osoba s invaliditetom prema dostupnim podacima u obrazovanju nema završenu osnovnu školu ili ima samo osnovnoškolsko obrazovanje. 18,3% ima srednju stručnu spremu, dok je 2% osoba s visokom ili višom stručnom spremom. Specijalno obrazovanje nalazimo kod 3,6% osoba s invaliditetom. U Osječko-baranjskoj županiji 77,4% osobe sa invaliditetom prema dostupnim podacima u obrazovanju nema završenu osnovnu školu ili ima samo osnovnoškolsko obrazovanje. 17,3 ima SSS dok je 1,9% s visokom ili visokom stručnom spremom. Specijalno obrazovanje rekli smo već u nešto više od 3% osoba. Prema podacima novoformirane baze zaposlenih osobe sa invaliditetom u Osječko-baranjskoj županiji je 506 zaposlenih što privremeno što trajno osobe sa invaliditetom sa 67% udjela muških i 33% udjela ženskih osoba. Najčešća zvanja kod zaposlenih osobe sa invaliditetom su NKV radnik, trgovac, automehaničar i strojobravar. Najveći broj osoba ostvaruje svoja invalidska prava preko HZMO a u Osječko-baranjskoj županiji tisuću 990 djece ostvaruje pravo na primjereni oblik odgoja i obrazovanja s time da je veći broj dječaka oko 60% 7658 osoba s invaliditetom, dakle oko 20% od ukupnog broja vještačeno je u sustavu socijalne skrbi. U Osječko-baranjskoj županiji živi 6267 branitelja s invaliditetom te 942 osobe koje imaju posljedice ratnih djelovanja iz Drugog svjetskog rata ili su civilni invalidi rata i poraća. Osječko-baranjska županija već dugi niz godina vodi posebnu brigu o osobama s posebnim potrebama na način da su stvoreni uvjeti pristupa svim zdravstvenim ustanovama u nadležnosti županije, da je programom uklanjanja arhitektonskih barijera za osobe s invaliditetom obuhvaćena većina osnovnih i srednjih škola u nadležnosti županije, da su poticani programi i projekti civilnih udruga čiji je cilj pomoći osobama s invaliditetom, uskladavanje svakodnevnih poteškoća te da su započeti projekti uklanjanja arhitektonskih barijera i unutar županijskih prostora. U upravnim tijelima županije zaposleno je 5 osoba s invaliditetom. Također se potiče zapošljavanje osoba s invaliditetom pa već treću godinu zaredom županija financijski podržava projekt radne okupacije štićenika udruge Inkluzija u sklopu koje tri štićenika udruge obavljaju i poslove održavanja i dvorišta Osječko-baranjske županije u skraćenom radnom vremenu, prilagođenom njihovim radnim sposobnostima. Kako je završnim odrednicama nacionalne strategije navedeno, sva tijela zadužena za provedbu mjera nacionalne strategije obvezna su uvrstiti provedbu mjera u svoje godišnje planove te za svaku godinu osigurati sredstva za njihovu provedbu. No iskustva iz Osječko-baranjske županije ukazuju kako je glavna barijera u provedbi ove obveze činjenica da je većina jedinica lokalne samouprave ograničena proračunskim sredstvima. Zaključno, iako je izvješće o radu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom sastavljeno na neuobičajen način kroz upite i pritužbe građana, pravobraniteljica u ovom izvješću na oko 250 stranica iznosi gotovo svu problematiku vezanu uz integraciju osoba s invaliditetom u svim područjima života. Iz izvješća je vidljivo da je ured pravobraniteljice u izvještajnom razdoblju poduzeo niz aktivnosti ukazujući na probleme s kojima žive osobe s invaliditetom. No iz izvješća se također jasno vidi kako je još puno posla pred svim tijelima i državnim i lokalnim kako bi se mogućnosti osoba s invaliditetom približile mogućnostima drugih građana. U izvješću se također ukazuje i na niz problema među kojima ću izdvojiti nekoliko primjera. Vidljivo je npr. da još uvijek nije dovoljno jasno definirano koji je to relevantni dokument kojim se dokazuje status osobe s invaliditetom, da li je to rješenje centra za socijalnu skrb, rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ili možda nalaz invalidske komisije. Isto tako, u izvješću se jasno govori o velikoj neusklađenosti propisa na državnoj razini, ali i u odnosu na međunarodne dokumente kojih je Republika Hrvatska potpisnica. Poznata je i činjenica da do prije nekoliko godina nije bilo ustrojenog Registra osoba s invaliditetom. Važno je reći i to da je veliki teret na osiguravanju različitih potreba osoba s invaliditetom na jedinicama lokalne samouprave što osobe s invaliditetom dovodi u nejednak položaj u različitim područjima Republike Hrvatske. Izvješće pokazuje da primjerice osobnog asistenta učenicima s invaliditetom neke jedinice osiguravaju dok to većina ne može. Isto tako, posebni standard u vrtićima neke jedinice lokalne samouprave mogu osigurati dok druge to ne mogu. Kod osiguravanja primjerice prijevoza za osobe s invaliditetom prisutno je tzv. projektno financiranje što nije dobro jer po završetku projekta najčešće nije osigurana njegova daljnja održivost. Kako se u izvješću navodi, najveći dio pritužbi osobe s invaliditetom uputile su na sustave socijalne skrbi i mirovinskog osiguranja. Logično se postavlja pitanje što je razlog tome. Vjerojatno važan dio razloga leži i u činjenici da je najveći dio osoba s invaliditetom naslonjen upravo na ove sustave, odnosno ili su korisnici tzv. socijalnih pomoći ili su umirovljenici. Vrlo mali broj osoba je zaposlen, odnosno vrlo mali broj osoba s invaliditetom traži posao. Barijere za upise u srednje škole, naročito fakultete izrazito su izražene, od arhitektonskih barijera preko nedovoljne educiranosti nastavnog kadra za rad s osobama s invaliditetom pa do nedovoljne svijesti obitelji o potrebi obrazovanja osoba s invaliditetom što im po svim pokazateljima pruža daleko veće šanse na tržištu rada. I prava koja mogu ostvariti osobe s invaliditetom ili primjerice poslodavci koji zapošljavaju takve osobe nedovoljno su transparentne i treba ih više medijski prezentirati. Npr. prava koja se kod zapošljavanja mogu ostvariti iz Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje. Međutim, treba istaknuti da su određeni pozitivni pomaci učinjeni od donošenja prve strategije za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom 2003. godine, a naročito osnivanjem Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom. Kako je i navedeno u ovom izvješću, najviše je učinjeno u području uklanjanja arhitektonskih barijera. Dobro je razvijena i mreža civilnih udruga koje brinu o osiguravanju uvjeta za normalan život ovim osobama, ali jasno trebalo bi osigurati veća sredstva za financiranje istih tih udruga. U području zapošljavanja također su učinjeni određeni pomaci, a činjenica je da područni uredi zavoda za zapošljavanje imaju savjetnika za zapošljavanje osoba s invaliditetom smatramo velikim pomakom jer evo navest ću i na primjeru Osječko-baranjske županije, broj osoba otkako je uveden savjetnik na području Osječko-baranjske županije u 2010. godini za prva tri mjeseca do 31. ožujka bio je osam osoba, a u istom razdoblju ove godine do kraja 3. mjeseca zaposleno je 24 osobe s invaliditetom. Velik broj učenika integriran je u redovne programe obrazovanja, no vrlo važno je istaknuti zadaću države u osiguranju jednakih mogućnosti u ostvarivanju prava osoba s invaliditetom na svim područjima Republike Hrvatske. Naime, kako bi osobe s invaliditetom na svim područjima Republike Hrvatske imale jednake mogućnosti zbrinjavanja u vrtićima i jednake mogućnosti obrazovanja i bilo osobnog asistenta, posebno računalo, prevoditelja znakovnog jezika i slično, iz državnog proračuna treba osigurati minimalne standarde kako se ne bi događalo da je uvjetno rečeno teže biti osoba s invaliditetom npr. u Osijeku nego u Zagrebu ili još teže u nekom ruralnom području gdje je veliki dio i utvrđenih prava za takve osobe praktički nedostupan, kao npr. fizikalna terapija. Ovo su samo neki primjeri na koje ukazuje ovo iscrpno izvješće. I na kraju ne mogu, a ne pohvaliti rad pravobraniteljice kada je u pitanju postupanje po pojedinim pritužbama s terena. Mene se posebno dojmio primjer koji ste naveli na 113. stranici izvješća i vaše razmišljanje i stav u svezi pritužbe stranke koja je nadležni centar za socijalnu skrb pokrenuo postupak lišenja poslovne sposobnosti. Na ovom primjeru pravobraniteljica je pokazala zavidnu razinu i objektivnosti i profesionalnosti, ali i humanosti. Posebno je važna konstatacija pravobraniteljice kako iz dostupnih podataka koje je prikupila s područja cijele Republike Hrvatske vidljivo postojanje neprimjerene prakse masovnog lišavanja poslovne sposobnosti osoba pretežno sa psihičkim oštećenjima i to potpunog lišavanja čime se direktno krše odredbe Konvencije o pravima osoba s invaliditetom. Zbog svega iznijetog još jednom ponavljam kako klub HDSSB-a podržava ovo izvješće. Zahvaljujem. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospođo pravobraniteljice i ovo je zapravo ono što je poanta svih izvještaja, pa i ovog danas vašega je zapravo nefunkcioniranje sustava koje je vidljivo i osoba sa invaliditetom i djece sa teškoćama u razvoju. Prema tome, vidi se da se kroz Izvješće vidljiva je kršenje osnovnih prava djece sa teškoćama u razvoju i isto tako osoba sa invaliditetom. Prema tome, svaki pravobranitelj pa naravno i vi imate vrlo težak posao, zaprimate sve veći broj primjedbi odnosno naši sugrađani iznose svoje muke. Izvještaj naravno podržavam jer ste otvoreno progovorili o problemima, o nefunkcioniranju sustava, a vidimo zapravo da je iz ove godine, odnosno izvještaja za prošlu godinu imamo povećanje od čak 40% primjedbi koje ste zapravo dobili od naših sugrađana. Područja koja navodite su vrlo široka i ja ću se zapravo, zadržat ću se sa zapravo samo na zdravstvo odnosno prosvjetu, područje zdravstva i područje prosvjete. Također je vidljivo iz ovog Izvješća prikazali ste zapravo podatke o zaposlenicima osoba sa invaliditetom u gradovima i županijama i vidimo zapravo da su poražavajući, a isto tako pristupačnost Ureda javnih uprava što zapravo svima nama čitajući izvješće i nama ovdje u Saboru i svima iz lokalne samouprave i regionalne samouprave. Svaki put ovo Izvješće zapravo budi našu savjest. Evo vidi se da je, Ured je predložio i 222 inicijative od čega je 14 inicijativa je proslijeđeno na rješavanje 2011. godinu. Najčešća područja u kojima se osobe sa invaliditetom pritužuju na kršenja svojih prava su dosta slična kao i u prethodnim izvještajima, a to su područja socijalne zaštite, zatim pristupačnosti, područje mirovinskog osiguranja, područje pravosuđa pravosuđa itd. itd. Rekla sam da ću se zapravo zadržati na zdravstvu, područje zdravstva i obrazovanju. I dalje se prolongira problemi mentalnog zdravlja. Mislim čak da se i generira. Zatim rane intervencija. Zatim je to potreba rehabilitacija bilo spinalnih ozljeda koje ste spomenuli, bilo oštećenja sluha i vida. Izostaje sustavna briga o mentalnom zdravlju a isto tako i na žalost i o oralnom zdravlju. Naime, nisam sigurna da li je u vašem izvješću ili u nekom od ovih svih izvješća iznenadilo me kad je jedan slučaj riješen na taj način da je netko iz ministarstva majci koja je tužila se da njenom djetetu nije ostvareno pravo na zaštitu, zdravstvenu zaštitu u smislu oralnog zdravlja na taj način da je ta majka, odnosno to dijete stavljeno prije drugih. I piše tamo da je na taj način slučaj riješen. Nije riješen jer nisu riješeni, da naravno svu drugu djecu koji čekaju takva rješenja, odnosno koji imaju isti problem. Još bih nešto rekla za osobama sa intelektualnim, odnosno mentalnim oštećenjima koji nisu na važećoj listi osoba za komisiju gdje se utvrđuje postotak tjelesnog oštećenja i upravo zbog toga takve osobe i dalje ne mogu ostvarivati prava sa osnova invaliditeta, odnosno naš sustav ne prepoznaje ih kao osobe sa invaliditetom. Mogućnost da su na takvim listama daje im da mogu tražiti ostvarenja prava koje znači onemogućavaju se na ovakav način. Rekla bih sada još nešto o odgoju u obrazovanju. Nisam sigurna da li je po školama, da li se koriste stari pravilnici o školovanju učenika s teškoćama u razvoju uz novi Zakon odgoja i obrazovanja. S druge strane ako i postoji volja škole za uključivanje učenika sa teškoćama u razvoju ima dosta nesnalaženja u proceduri osiguravanja određenih oblika potpore. Nekim školama još uvijek nisu zapravo jasne procedure, nisu jasne nadležnosti određenih institucija i sustava naravno, pribavljanje potrebnih suglasnosti itd. itd. Kada se naravno ovom svemu pridruži i slabo financijsko stanje u lokalnim samoupravama onda vidimo zapravo da ne možemo govoriti o ostvarivanju prava djece s teškoćama u razvoju, odnosno da ne postoji jednako obrazovanje za sve učenike u cijeloj Republici Hrvatskoj. I vi gospođo pravobraniteljice ste danas govorili o inkluzivnom obrazovanju od vrtića na dalje, odnosno o asistentima u nastavi. Potrebe za asistentima su sve veće. I meni kao u lokalnoj samoupravi vrlo često dolaze zahtjevi za novima. Nedavno smo imali Kolegij ravnateljica, ravnatelja osnovnih škola, pa smo uz izvješća koliko imamo novih upisanih itd. dobili sve veće potrebe, odnosno sve veći broj djece koji trebaju asistente u nastavi. Međutim, pitam se kako, kako ih dobiti? Da li, javljaju se i volonteri koji bi radili. Međutim, da li uopće mogu? Sve je to negdje na rubu, jer sustavno nije riješeno i upravo zbog toga i ne možemo. Propisi nisu doneseni, jasnih mehanizama tu nema, jasnih propisa nema nego na žalost sve to ovisi o senzibilitetu škole, o senzibilitetu nas koji smo u lokalnoj samoupravi, odnosno o financijskoj moći takvoj, o tome. Htjela bih još nešto reći, a spomenuli ste i vi o socijalnom i medicinskom modelu za invaliditet, odnosno sama činjenica recimo kad imamo oštećenje da se bez sagledavanja čimbenika okoline nisu naravno dovoljni za procjenu odnosno određivanje invaliditeta kako to predviđa socijalni model invaliditeta. Naime, medicinski model zanemaruje činjenicu da je osobi unatoč oštećenja ipak ostao dalje određeni postotak sposobnosti i mogućnosti da izvršava aktivnosti na drugačiji način recimo nego dosada. Socijalni model invaliditeta predviđa da se razumnom prilagodbom okoline i pružanjem podrške neovisnom življenju kao i kompenzacijskim naknadama koje ste i sama rekli, istog sam mišljenja, da su vrlo vrlo često ne smiju se zapravo naslanjati na imovinski cenzus jer to nije dobro da se zapravo oslanja na to. Da su zapravo kako bi se pokrivale troškovi oštećenja i na taj način bi se zapravo invaliditet trebao svoditi na najmanju mjeru. Još bih progovorila nešto o autističkom, autistima, odnosno problematici autista. Mislim da je nedovoljan broj svima dostupnih stručnjaka. Roditelji autistične djece vrlo često se snalaze sami, oni naime i pribjegavaju i privatnim logopedima, defektolozima itd., vrlo vrlo često i bolnice nemaju zaposlenog defektologa niti radnog terapeuta koji su nužni u radu sa ovakvom djecom. Vidljiva je isto tako slaba komunikacija i između institucija je, imate uvijek dilemu da li škola za djecu sa posebnim potrebama pa onda na taj način jedni kažu ili uključivanje u druge, odnosno inkluziju, međutim vrlo često imate mišljenja da treba djecu uključiti u specijalizirane institucije. Naravno, time im se zatvara mogućnost i za napredovanje. I sad znate tu je negdje između institucija uvijek nije dobra komunikacija, a isto tako između institucija i roditelja nažalost. mi je, da mi se pali crveno svjetlo, ali još vrlo kratko. Kod autista mislim da je osnovno pravo njihovo oštećeno, a to je osobe s autizmom nemaju pravo na čak i točnu dijagnozu. Jer ne postoji tim koji će točno dijagnosticirati osobe s autizmom. I upravo tu dolazi i iz tog područja generiraju problematika i problema između roditelja, institucija, škola itd. Evo, hvala Hvala lijepa. Molim da se svi držite vremena jer inače će biti to predugo. Imamo dva ispravka netočnih navoda. Prvo uvažena zastupnica Karmela Caparin. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Ma ispravila bih kolegicu i žao mi je da je nakon ovako dobrog izvješća odmah započela jednim svojim zaključkom da je ovo izvješće odraz da sustav ne funkcionira. Ja iz izvješća pravobraniteljice nisam takav dojam dobila niti čitajući ovo izvješće jer zaista je iz ovog izvješća vidljivo da se iznosi najčešća područja kršenja prava osoba s invaliditetom. S druge strane niste shvatili onda misiju Ureda pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom jer je ona zaista poveznica između osoba s invaliditetom, civilnog društva i institucija koje mogu sustavno riješiti probleme osobe sa invaliditetom. A opći cilj je zaštita ljudskih prava osoba s invaliditetom, a ne ovo što vi pričate. Zahvaljujem. I drugi ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Stjepan Milinković. Izvolite. Dakle, nije točno da ovo izvješće pokazuje i da je odraz nefunkcioniranja sustava. Apsolutno je netočno. A druga bit je, dakle ovo je jedno vrlo jasno sveobuhvatno izvješće koje pokazuje naravno i područje gdje treba djelovati i učiniti poboljšanja. Ali meni se čini da nekako sustav nije funkcionirao za vrijeme koalicijske vlasti, razumijete. Kad su bila rezana prava svih onih koje sam naveo. A npr. još nadalje, neusklađivanje invalidnina i kamata s troškovima života naknadno je moralo biti isplaćen povrat duga od 21 milijuna kuna itd. A moram vas podsjetiti da je osobni asistent uveden 2006. godine kada je 77 bilo osobnih asistenata, a danas ih ima 550. Hvala lijepo. imamo jednu repliku, uvaženi zastupnik Šime Lučin. Izvolite. **Lučin, Šime (SDP)** Hvala lijepo. Pa zapravo smisao ovih izvješća mogu se svesti pod dvije točke. Jedna je točka zapravo da se ukaže na probleme nepravilnosti što je urađeno i da se institucije države potaknu da rade svoj posao. Druga stvar je i druga točka jeste da se senzibilizira javnost na probleme u ovom konkretnom slučaju invalida. Međutim, ne znam kako ćemo mi toj funkciji udovoljavati u narednom vremenu obzirom da je na, usudio bih se kazati da su točke dnevnog reda za ovu sjednicu, odnosno za ovaj dio sjednice na određeni način složene cinički. Zašto? Zato jer je prva točka koja je sinoć raspravljana u ovom slijedu bila Zakon o pravobraniteljstvu pravobraniteljstvu gdje ukidamo dakle pravobraniteljstvo za invalide, odnosno uklapamo ga u opće pravobraniteljstvo. Dakle, ukidanjem općih posebnih pravobranitelja mi dolazimo u situaciju da više nikad u Saboru na ovakav način barem u dogledno vrijeme nećemo raspravljati na ovakav način. Dakle, niti ćemo moći kolegice senzibilizirati javnost, niti ćemo moći potaknuti institucije da rade svoj posao. Šteta je što model koji još

posljednja izvješća triju posebnih pravobraniteljstava. I više nikad u Saboru nećemo, barem u skoro vrijeme kao što sam rekao, na takav način raspravljati. Dakle, dosad smo imali priliku 4 puta razgovarati o ovim problemima, dakle o problemima kršenja osnovnih i temeljnih ljudskih prava. Nažalost, više to nećemo moći. Nadam se da Vlada nije mislila racionalizirati zapravo ovaj sustav na uštrb razine ljudskih prava.

i u pravu ste. U pravu ste kad ste rekli da na ovaj način pokazuje se cinizam naše Vlade jer se štedi na stvarima, ja bih ga nazvala bastion demokracije, jer je svaki pravobranitelj dobiva izvješća o kršenju prava iz pojedinih područja. Ako netko ukida takve institucije po meni je to zapravo kršenje, odnosno zadiranje u demokraciju. A što se tiče ovoga da li je zapravo, da li su povreda svih prava jest. I u sustavu zdravstva i u sustavu obrazovanja gdje sam u svojoj diskusiji navodila dolazi zapravo do kršenja prava osoba s invaliditetom i naročito djece sa poteškoćama u razvoju. Prema tome, sve ostaje lokalnoj razini, a pitam se još ponovno gdje je nestao sustav? Hvala lijepo. Zahvaljujem. Idemo dalje s pojedinačnom raspravom. Na redu je uvažena zastupnica Gordana Sobol. Ne. Hvala. Onda je na redu uvažena zastupnica Đurđica Sumrak. Izvolite. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Uvažena gospođo pravobraniteljice. Neobično mi je drago da ste danas ovdje. I čitajući vaše opsežno i stvarno kvalitetno izvješće možemo biti svi zadovoljni, moramo reći da je to jedno od rijetkih izvješća koje smo dobili u kojima su ipak posebno odvojene preporuke vas kao pravobraniteljice. Na taj način se naravno može lakše snaći i puno lakše u nekim slučajevima i reagirati. Evo ja bih na početku svoje rasprave htjela reći nešto što vjerojatno mnogi pomalo već zaboravljaju, a to je da je Nacionalnom strategijom izjednačavanja mogućnosti za osobe sa invaliditetom od 2007. do 2015. koja je u području 2-8 pravima zaštita i zaštita od nasilja i zlostavljanja, jedan od mjera iz toga poglavlja predstavila je i uvođenje instituta ovaj puta pravobraniteljice što nam je drago za osobe sa invaliditetom. Pravobraniteljica za osobe sa invaliditetom izabrana je temeljem Zakona o pravobranitelju za osobe sa invaliditetom NN 107/07. i na dužnost je stupila 1. srpnja 2008. godine i ja te trenutke neću zaboraviti moram reći malo je bilo osobno tu sa kolegicom Lukačić pa i sa našim kolegama i kolegicama iz stranke ali posebice premijerkom koja je bila nestrpljiva da se to desi i da konačno osobe sa invaliditetom dobiju još jedno osnaženje, još jednu jaču jaču potporu u društvu. I time su osobe sa invaliditetom u RH dobile mehanizam da za zaštitu ljudskih prava kojim se mogu izravno obratiti preko kojeg mogu jače i djelotvornije na visokoj političkoj razini zagovarati svoja prava i utjecati na donošenje odluka koje utječu na njihove živote. Osnivanjem nezavisnog tijela čija je osnovna zadaća praćenje, promicanje i zaštita prava osobe sa invaliditetom ovoj posebno ranjivoj skupini hrvatskih građana daje se potrebna dodatna vidljivost u sustavu zaštite ljudskih prava. Time je ujedno uvažena činjenica da je kršenje prava osobe sa invaliditetom kršenje njihovih temeljnih ljudskih prava. Tu praksu RH posebno su istaknuli i pohvalili mnogi delegati prilikom rasprave o univerzalnom izvješću o stanju ljudskih prava na sjednici Ujedinjenih nacija, Vijeća za ljudska prava održanoj 2010. u Ženevi. Evo ja bih rekla što još u stvarnosti je učinjeno u Hrvatskoj, što je učinila ova Vlada da bi osnažila položaj i pravobraniteljice ali i osnažila osobe sa invaliditetom. Naravno moramo reći da se unazad od 2007. postojeći vas kao pravobraniteljice osobe sa invaliditetom dobile su jednu snažniju ulogu u našem društvu. Mi smo počeli već od 2004. drugačije gledati na osobe, jedno drugo ozračje u društvu je postignuto. Zato što su imali snage i hrabrosti izaći, reći, ukazati na problem ovaj čas postojite vi kao pravobraniteljica njihova od 2007. oni se imaju kome obratiti za savjet, potužiti se, mogu ukazati na probleme koje ih naravno još muče kao i sve nas u društvu. po meni, ali obzirom da imam puno prijatelja i prijateljica kao osoba s invaliditetom, ja na njih ne gledam s nekom s nekom barijerom u ophođenju, u školovanju, u njihovom umjetničkom radu, u bilo čemu drugome nego pristupam njima kao osobama, kao ljudskom biću isto kao i svakom drugom kolegici i kolegi ili prijatelju ili prijateljici. ono što ja mislim da je važno i činjeno to je potpisivanje KOnvencije o pravima osoba sa invaliditetom i Fakultativnog protokola uz konvenciju obvezalo se poboljšati kvalitetu života osobe sa invaliditetom u svim područjima njihovog života. Konvencija je bila temelj donošenja Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe sa invaliditetom od 2007. do 2015. godine. Vlada a koordinator Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti svim je svojim programskim aktivnostima, a uvažavajući obitelj kao najvažniju društvenu vrijednost činila značajne pomake u ostvarivanju institucijskih i drugih pretpostavki za uspješno suočavanje sa obiteljskim i profesionalnim izazovima današnje obitelji, djece i mladeži te osoba s invaliditetom. U svrhu razvoja usluga za osobe sa invaliditetom usmjeren je njihovim uključivanjem u život zajednice na ravnopravnoj osnovi sa drugima. Vlada i nadležna ministarstva u suradnji sa udrugama osoba s invaliditetom, malo prije sam rekla da sada ne ponavljam. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi je potpisalo vrijednosti 60 milijuna sredstava sa više od 300 udruga, a Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti 40 milijuna kuna sa više od 100 udruga. Udruge su partneri u provedbi raznih projekata usmjerenih osobama s invaliditetom, pri čemu je važno istaknuti projekt osiguranja usluge osobnog asistenta. Razgovarala sam i mislim da je to jedan od najboljih projekata. 2006. godine imali smo 78 korisnika osobnog asistenta. Evo 2011. godina imamo 550 korisnika. korisnika. Ukupno od 2006. do 2011. utrošeno je u to 90 milijuna 477 tisuća. Međutim, ja bih rekla da osim ove velike količine novaca, uloga osobnog asistenta je nešto što daje posebnu snagu osoba sa invaliditetom, na to je drugo njihovo kretanje, druge njihove oči, to su druge njihove uši i jednostavno im daju mogućnost da komuniciraju na jedan pristupačniji način u svijetu. No, jednako tako je i važno i projekt tumača prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika. Evo upravo gospođu vidimo ispred sebe i koliko to znači da mogu pratiti evo i sjednice Sabora i Dnevnike. Sigurna sam da postoji ima i tu sigurno pritužbi da u medijima možda bi trebalo biti više emisija koje bi imale znakovnog tumača, odnosno radi različitih Ali imamo, evo usmjereni su neki projekti pružanju podrške djeci s teškoćama u razvoju, zatim asistente u nastavi, to je jako važno za djecu. Nekad se o tome nije moglo ni govoriti. Neka djeca kao osobe s invaliditetom bilo je pod normalno da nisu mogli ići u školu, danas to više nije, danas se oni integriraju u društvo, integriraju se od vrtića do škole. Naravno treba još puno na tome poraditi, ali zato postojite i vi, zato postojimo ovdje i mi, postoji i Vlada koja ima jako puno sluha, posebice moram reći, a to se uvijek nekako shvati krivo, u razdoblju 2004.-2010. godine što je učinjeno još. To je ova pristupačnost, to je jako važno. Kad je, mislim da je to bilo u Karlovcu ili u Sisku, kad je bila potpredsjednica 2004. Vlade i ministrica onda se pridružila osobama s invaliditetom i sa velikim transparentima tražila je da se osigura pristupačnost osobama znači u sve javne ustanove, u državne, u kazališta. Naravno da je teško kad negdje dođete i ne možete ući, svima nama je, a posebice vama. I mislim da je na tom području jako puno učinjeno i da se treba učiniti i više i da treba ukazivati na svaki pojedinačni problem i to je točno. Ali moramo ono što je istina naravno reći istina je, puno se učinilo od 2004. do 2010. godine za projekt rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom. Utrošeno je ukupno 8 milijardi i 800 tisuća kuna, a za prilagodbu 82 objekta javne namjene, a u 2011. osiguran je još iznos od milijardu i 500 tisuća kuna. danas ono što je jako važno trebat će se i u svim arhitektonskim rješenjima novih građevina jednako tako voditi briga o pristupačnosti za osobe sa invaliditetom. Druga važna stvar koju bih htjela naglasiti, ona dolazi iz Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi. To je inkluzivni dodatak kao novčana potpora namijenjena osobama s invaliditetom s ciljem izjednačavanja njihovih mogućnosti pri socijalnom uključivanju. kraju. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Evo hoću, hvala vam lijepo. Znači radi se, vi znate svi, o tome smo već razgovarali i ovaj drugi dio još što bih htjela naglasiti, a to je **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Udomljavanje, specijalno udomljavanje, radi se znači i o djeci sa poteškoćama u razvoju koja će imati mogućnost udomljavanja na jedan dobar način, da ostaju u zajednici, a ne da ih najčešće udomljavaju ljudi iz stranih država. Hvala vam lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa. Molim vas držite se vremena da ne moram ja na to upozoravati. Imamo tri replike. Prvo je uvaženi zastupnik Šime Lučin. Izvolite. Hvala lijepo. Pa moram izrazit svoje zadovoljstvo i slaganje s kolegicom, cijenjenom kolegicom oko toga da se u ove dvije godine pokazao smisao i svrha postojanja ovog pravobraniteljstva. Ja se isto tako nadam da će ona zajedno sa mnom, kao što smo dijelili radost i sreću kad smo formirali ovo pravobraniteljstvo zapravo napravit sve da se ovo pravobraniteljstvo obzirom da je pokazalo smisao ne ugasi, odnosno da se ne utopi u opće pravobraniteljstvo i radi svojih prijatelja i radi toga što je sama rekla da to ima smisao. Ja mislim da je to politički suludo. U vremenu kad imamo monitoriranje poglavlja 23 ići ići zapravo mijenjat ovu priču koja se bitno odnosi na ljudska prava jer mi više nećemo u ovom Saboru kad ukinemo ovo pravobraniteljstvo moći razgovarat na način na koji smo do sad razgovarali o ovim problemima, a da ne govorim i o svim drugim problemima koji se tiču koji se tiču drugih da tako kažem ugroženih skupina i odnosa. Stoga se nadam kolegice da ćemo zajedno biti protiv Zakona o pučkom pravobranitelju koji ukida de facto ovo pravobraniteljstvo. Hvala lijepo.

prijedloga zakona, sad ga već imamo pred sobom, govori se naprosto o spajanju, neće pravobraniteljica izgubit svoj identitet, neće izgubiti ona svoju osobnost i svoju funkciju koju ima u takvom jednom pravobraniteljstvu. I dalje će ona biti pravobraniteljica za osobe s invaliditetom, zamjenica ok, ali pravobraniteljica kako da vam kažem osobe s invaliditetom. Ali vidite, stvar je u tome da ako se stalno magla pušta i stalno se govori nekom netko će te ukinut, pa naravno da se stvara jedna onda nelogična histerija rekla bih u društvu, a to nikom nije u interesu. Zahvaljujem. Druga replika, uvažena zastupnica Sonja Šimunović. Izvolite. **Šimunović, Sonja (SDP)** Hvala, gospodine potpredsjedniče. Kolega Lučin, evo baš ste mi uzeli misao, to je upravo ono što sam ja htjela reći, a evo ponovit ću možda na malo drukčiji način. Kolegice Sumrak fino se rekli, lijepa vam je bila rasprava, vrlo konstruktivna. Pohvalili ste Vladu i tu jednu toplu suradnju između Vlade i pravobraniteljstva, o jednom razumijevanju obostranom, o velikoj potpori koju je Vlada na čelu s gospođom Kosor dala pravobraniteljici, pravobraniteljstvu. Međutim ta lijepa, slatkorječiva priča staje u petak u podne kada će biti glasanje i kada ćete vi i vaš klub zastupnika dići ruku za ukidanje ovog pravobraniteljstva, točnije kako vi želite reći pripajanju ovog pravobraniteljstva pučkom pravobranitelju. Evo ja imam napismeno šta je gospođa pravobraniteljica za osobe s invaliditetom rekla o tome pripajanju. Kaže sljedeće: "Poštovani, Ured pravobraniteljice za osoba s invaliditetom i dalje stoji na stanovištu i zagovara samostalnost institucija pravobranitelja za osobe s invaliditetom te se protivimo bilo kakvom pripajanju Uredu pučkog pravobranitelja iz jednostavnog razloga što to nije u interesu osoba s invaliditetom." To je ova gospođa dole rekla, ona valjda zna svoj posao i zna šta radi. Koliko ju uvažavate i nju i pravobraniteljstvo govori to da zapravo niste uopće poslušali argumente zbog čega dolazi do pripajanja. Niste poslušali nijednog pravobranitelja, ne samo pravobraniteljicu za osobe s invaliditetom. I druga stvar što sam htjela reagirati, u svojoj raspravi ste rekli jednu nečuvenu rečenicu što zapravo nisam mogla vjerovat da sam čula jer su mi kolegice iza mene rekle da ste to rekli. Rekli ste sljedeće: imamo puno prijatelja i prijateljica koji su osobe s invaliditetom i njima pristupam kao ljudskim bićima. … /Upadica se ne razumije./… Pa šta im trebate pristupati kao Marsovcima, kao životinjama? Pa to jesu ljudska bića, to je…

kao i svakom drugom. To je jedno i to svakom tako pristupam u dobroj namjeri, bez ikakvih zločestoća, bez primjedbi tako nekih koje su ma najblaže zločeste. A ovo što ste rekli, ova gospođa dole, to je gospođa Slunjščak. Ona je naša pravobraniteljica. Naravno da smo ponosni na nju. Nije ona do petka, nemojte tako govoriti, nemojte obmanjivati uporno javnost. Uporno govorite o nečemu što obmanjuje javnost. Smješkate se, cerekate se, ništa niste učinili da se takve stvari dese. Nemojte javnost, da ne vi nego druga kolegica. A što se toga tiče da li sam ja pročitala izvješće? Jesam svih pravobranitelja posebno pučkog pravobranitelja i posebno pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, posebno pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom i posebno pravobraniteljice za djecu jer me to sve jako zanima. Osobno sam integrirana u neke od slučajeva koji jesu, ali to ćete čuti u daljnjim raspravama. Hvala vam lijepa. ja izuzetno podržavam vašu raspravu i hvala vam lijepa što ste evo u tako kratkom vremenu nabrojali čitav niz projekata i onoga što je Vlada učinila za osobe za invaliditetom od 2004. godine pa evo do današnjih dana. Željela bih samo evo nadopuniti u jednom dijelu vašu raspravu. Vi ste spomenuli da su udruge osoba sa invaliditetom partneri Vlade Republike Hrvatske i upravo to jest rezultat, to partnerstvo je rezultat ovih projekata o kojima ste govorili. Vaša rasprava govori i o tome koliko su, koliko evo na neki način dobro baratate problematikom ne samo vi nego i drugi zastupnici što znači da ne samo osobe sa invaliditetom, da ne poznaju samo one problematiku osoba sa invaliditetom, nego i oni ljudi koji invaliditeta nemaju. To je način da rješavamo probleme. Za ovakvo rješavanje problema, ja ovdje moram reći vi ste Vladu spomenuli evo u nekoliko navrata što je točno. Ali ovdje moram reći da je za takvo partnerstvo i za takvo rješavanje problema zajedničko, dakle jedna krasna interakcija da je za to zaslužena premijerka Kosor kojoj osobe sa invaliditetom danas na tome zahvaljuju. Teško smo se izborili upravo za takvo partnerstvo. Ona je bila ta koja je kao oporbena zastupnica i kao potpredsjednica Vlade hodala zajedno sa osobama sa invaliditetom po cijeloj Hrvatskoj, nosila transparente, upozoravala na kršenje prava osoba sa invaliditetom. Dakle, podržavam vašu raspravu u kojoj ste izuzetno lijepo iznijeli sve ono što je Vlada učinila. Hvala vam lijepa. Najprije povreda Poslovnika uvaženi zastupnik Burić. Izvolite. **Burić, Dinko (HDSSB)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, povreda Poslovnika po članku 209. Ja molim sve zastupnike, kolegice zastupnice i kolege zastupnike da se držimo dnevnog reda. Ne pričamo o radu Vlade, nego o Izvješću Ureda pravobraniteljice. I suzdržite se od okretanja teza kako se podržavanjem Izvješća Ureda pravobraniteljice hvali Vlada Republike Hrvatske. Upravo je, dozvolite, u Izvješću Ureda pravobraniteljice iznijet cijeli niz primjera kako još uvijek se suočavamo sa nizom problema i da je sve tako idealno to ne bi, kada je u pitanju Vlada Republike Hrvatske da nismo našli u izvješću. Prema tome, koncentrirajmo se na izvješće pravobraniteljice i mi u ime kluba smo pohvalili rad pravobraniteljice, uočavanje problema i nuđenje rješenja. Ali to je učinila gospođa pravobraniteljica, a ne gospođa premijerka. **Jarnjak, I odgovor na repliku uvažena zastupnica Đurđica Sumrak. nije imala interes osnovati Ured pravobraniteljice i nije željela to sa invaliditetom mi danas ne bismo čitali ovo i ne bismo to ni prihvatili i ne bismo ni znali još više i more problema koji jesu. Mislim to je istina. To je činjenica i to je pravobraniteljstvo, odnosno sama pravobraniteljica je doista osoba koja je osnažila dodatno osobe sa invaliditetom. A što se tiče udruga jasno i dobro ste i lijepo rekli to sve. Osobno i ja tako surađujem sa nekim udrugama. Neću ih sada nabrajati da neke ne izostavim, ali već dugi niz godina nikad se tamo nije politikanstvom bavilo, nije se pitalo koja ste stranka, ja ću vam više, ja ću vam manje. Nego oduvijek se počelo sa srcem da se pomogne svima koliko se može u situacijama kad to uopće nije bilo jako pametno jer su neke opcije na vlasti to smatrale skroz neprimjerenim, pa onda nemam više puno vremena. Htjela bih još jednu rečenicu reći, a to je evo ga ovo pismo predsjednika Zajednice saveza osoba sa invaliditetom koji je uputio čestitajući 3. svibnja Dan stupanja na snagu Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom i u kojoj on govori u stvarnosti da se posebno veseli što je Republika Hrvatska na čelu sa sadašnjom premijerkom, tadašnjom potpredsjednicom Vlade i ministricom obitelji, branitelja i međugeneracijske međugeneracijske solidarnosti gospođom Kosor bila među prvim zemljama koje su se opredijelile za puno poštivanje ljudskih prava osoba sa invaliditetom. radi se o sljedećem. Ovdje se ne radi o politikanstvu, nego o želji. Tu se radi o senzibilitetu. Tu se radi o osjećaju za pravednost i pomoć. Evo hvala vam lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa. Idemo dalje sa pojedinačnom raspravom. I na redu je uvažena zastupnica Romana Jerković. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospođo pravobraniteljice sa suradnicima. Ja bih se pridružila svima onima koji su se pohvalno izrazili o ovom Izvješću koje je kvalitetno i opsežno. Od kada imamo ured i pravobraniteljicu nekako sam dojma da se stvari brže pokreću i mijenjaju. Naravno željeli bismo da to bude još brže. tako je kako je. Mislim na ovo o čemu su i kolege govorile prije svakako ukidanje ureda kao samostalnog i neovisnog tijela neće pripomoći tome da se stvari odvijaju brže i bolje. Ali tu na žalost ne možemo očigledno ništa učiniti. ja bih u svom kratkom osvrtu govorila o nečem što smatram velikim problemom osoba sa invaliditetom, a problem koji je aktualiziran na Odboru za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora u veljači ove godine. Radi se o obrazovanju s posebnim naglaskom na visoko obrazovanje. Držim da se radi o doista hvale vrijednoj inicijativi predsjednika odbora jer obrazovanje osoba s invaliditetom doista jest ključan preduvjet njihove socijalne uključenosti, ekonomske neovisnosti, a time onda naravno i životne stabilnosti i sigurnosti i samostalnosti.

kako se obrazovati, dakle kako studirati, kako premostiti barijere ne samo arhitektonske već i one mentalne u glavama nekih, kako senzibilizirati javnost i institucije pa i kreatore aktivnih politika i strategija na njihove probleme, kako potaknuti donošenje nekakvih strateških dokumenata u kojima bi postojalo uporište za pojedine ciljane aktivnosti, kako napraviti registar studenata, a sve sa ciljem da se olakša sve ono što predstavlja potrebe tih mladih ljudi. Ja bih za početak rekla da smatram da je sustav obrazovanja centraliziran, što znači da velik broj djece na završetku svoje predškolske dobi dobi je prisiljen se odvojiti od svojih roditelja, odnosno obitelji i uključiti se u život i rad neke ustanove u nekom od županijskih središta koja su nerijetko vrlo udaljena od njihovog doma. I ukoliko obitelj nema mogućnosti da ih češće posjećuje i djeca i roditelji su zapravo se prisiljeni suočiti s gubitkom i bliskosti i međusobne podrške i zapravo se početak obrazovanja za te mlade ljude gotovo izjednačuje s gubitkom života u obitelji. Dakle, to je nešto što mislim da bi država trebala riješiti. Kada se ulazi u sferu srednjoškolskog i visokog obrazovanja problem je u ograničenom izboru zanimanja zbog jednog vrlo banalnog razloga rekla bih, a to je neprilagođenost ustanova, neriješen problem financiranja prijevoza i nedostatak pomoćnika u nastavi. Mlade osobe s invaliditetom se suočavaju s problemima koji su zapravo vrlo konkretni, a nerijetko su i vrlo banalne prirode. Trebaju nešto malo novca i puno dobre volje da se većina njihovih problema riješi. Nepristupačnost o kojoj smo nešto malo i čuli je jedna od vrlo važnih prepreka i ja ne mogu biti nepoštena pa reći da se u tom smislu ništa ne radi, ali mislim da bi trebalo puno, puno više. Jer to je za mlade ljude koji žele se obrazovati jedan od ključnih problema zašto to ne mogu. to je jedan od razloga koji ih priječi da se uključe i sudjeluju u životu zajednice jer su jednostavno onemogućeni da kao prvo izađu iz kuće, kreću se ulicama, ulaze u pojedine javne, ali i privatne građevine, fakultete itd. Mislim da je to nešto na čemu doista treba sustavno raditi. Polovica fakultetskih zgrada je nepristupačna, to je podatak koji smo čuli upravo na toj tematskoj sjednici odbora. U Zagrebu je samo 36 visokoškolskih ustanova potpuno pristupačno. Što znači da se osoba može kretati i horizontalno i vertikalno. Međutim, 35 je potpuno nepristupačno, a 4 samo djelomično. Što znači da se omogućava ulaz u zgradu, ali ne i vertikalno pokretanje. Dakle, problem kretanja u samim zgradama uglavnom ipak nije riješen tako da studenti s invaliditetom često ovise o dobroj volji svojih kolega koji im pomažu prilikom kretanja, a samo ponegdje je i uprava fakulteta financijskim sredstvima omogućila ispomoć studenata za neki skromniji financijski iznos Mislim da u zakonu koji obvezuje sve javne ustanove da se do određenog roka uklone arhitektonske barijere stalno pomiču rokovi. Meni se čini da je 2007. rok bio za sve zgrade 2010., a danas je taj rok 2015. Pa zar ćemo za godinu ili dvije ili pet pomaknuti taj rok na 2020.? Ja mislim da to naprosto ne mora biti tako. Čitala sam neki dan o različitim mjerama koje je ministarstvo, dakle financira ili provodi, te mjere i programi imaju za cilj da osiguravaju dakle stipendije, smještaju u dom, subvencioniraju prehranu, pravo na pojedinačnu naknadu troškova prijevoza, pokrivanje troškova poslijediplomskih studija itd., itd. Dakle, ne može se reći da ministarstvo nema određene programe i projekte za studente s invaliditetom, ali što vrijedi jednom mladom čovjeku s invaliditetu kada bi on želio studirati na fakultetu gdje nema pristupačnost? Dakle, kako onda riješiti taj problem? Evo prisjećam se da je na jednom fakultetu u Rijeci postavljen elevator isključivo na inicijativu Udruge studenata povijesti MALEUS koji su ujedno sakupili donacije za taj elevator. ja mislim da nisu bila potrebna velika financijska sredstva, a riješio se ogroman problem. Dakle, drugi veliki problem jest prijevoz. Prijevoz koji nije riješen na način koji također kako bi trebalo. Mislim da su potrebna mala sredstva i ponovno samo malo dobre volje pa da se i taj problem riješi. Jer nije uvijek najveći problem problem novca. Najčešće čini mi se nedostaje samo dobre volje da se velike stvari naprave. Mislim da bi se država mola aktivno uključiti na način da osigura sredstva za prijevoz studentima u cijelo RH čije potrebe to zahtijevaju, da bi trebala osigurati sredstva za angažiranje ispomoći u zgradama koje ne zadovoljavaju tehničke uvjete i konačno gdje god je to i kada god je moguće osigurati sredstva za adaptaciju starih zgrada, a naročito naročito onih koje će vjerojatno permanentno ostati središte i sjedište fakulteta. Dakle, evo završavam mislim da

Poštovana kolegice, mislim da ste ispravno u svojoj raspravi upozorili na gotovo dvije suprotstavljene politike koje postoje u obrazovanju vezano uz osobe i djecu sa invaliditetom i poteškoćama u razvoju gdje s jedne strane imamo niz akcija koje podupiru onda s druge strane imamo jedan niz politika koju cijelu priču vrate jedan ili dva koraka nazad. Ja želim upozoriti da je 30. ožujka ove godine donijeta nova odluka o elementima i kriterijima za upis u srednje škole kojom su mnoga djeca, njezinom primjenom će mnoga djeca biti spriječena upisati one srednje škole koje bi kao djeca s poteškoćama u razvoju možda mogla upisati, naprosto stoga što je odlukom promijenjen način upisa, da se više za upis da tako kažem odluku ne donose stručna mišljenja stručnih timova već je prepuštena samim ravnateljima koji imaju gotovo neograničeno pravo odluke hoće li ili neće upisati neko dijete. Odlukom su diskriminirana djeca s ostalim poteškoćama u razvoju u odnosu na djecu sa tjelesnim i psihičkim poteškoćama što je direktno suprotno Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom i proklamiranu inkluziju. Ukinuta je u odluci točka koja se odnosi na upis djece sa zdravstvenim teškoćama dakle djece koja imaju plazme, autoimune bolesti, teške bolesti koja će biti onemogućena upisati nekakve normalne srednjoškolske programe. Također to vrijedi za gluhu, za slijepu djecu. Kada govorimo o studiranju preduvjet je ipak završetak nekakve četverogodišnje srednje škole i da bi djeca s poteškoćama u razvoju i s invaliditetom mogla upisati fakultete. Odluka koja je donesena krajem ožujka u Ministarstvu znanosti o upisu djece u srednje škole većinu njih cementira na slabo plaćena jednostavna zanimanja u trogodišnjem i programima kraćeg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 Kolegice Lugarić, slažem se s vama ja sam spomenula dva primjera i na njima pokušala pokazati da država radi ali nedovoljno. Istaknula sam to na primjeru prijevoza i nepristupačnosti zgrada. Ja mislim da jedno i drugo što sam navela ne bi trebali biti veliki problemi za državu i mislim da je to najmanje što se za studente može učiniti. I treba uzeti u obzir nešto što vrlo često zaboravljamo da takvih studenata zapravo nema i nema ih baš ni na svakom fakultetu zbog objektivnih razloga. Prema tome, problem prijevoza i organizacije odlaska studenata s invaliditetom do fakulteta, kombi, apsolutno nikako ne bi smio biti problem.

političke rasprave onda se gubi ona bitna misao o čemu zapravo razgovaramo. Mislim da je pitanje osobA sa invaliditetom pitanje društva u cjelini. Nije opcija nijedne političke stranke nijedne ideologije, ničega i da ne postoji nitko ni u Hrvatskom saboru ni u hrvatskom društvu tko nije senzibiliziran za tu problematiku i ne bi htio učiniti što više i što bolje. S obzirom da su spomenute arhitektonske barijere kao kategorija, tu sam na određeni način prozvan kao arhitekt, mogu kazati da se zakonodavstvo regulacija odnosa prema osobe sa invaliditetom a važno je kazati neinvalidnih osoba kao što se često u praksi govori, jer je to bitna razlika, učinilo strašno puno. Mogu se složiti sa kolegicom Jerković koja kaže da se nešto učinilo, a da bi trebalo učiniti puno više. Apsolutno bi trebalo učiniti puno više. Samo svi naši odnosi se svode što se može, što se ne može postići. Iz razloga što financijski problemi ipak jesu ključni problemi da bi se toga riješilo. I isto što osobe sa invaliditetom nisu one koje prepoznajmo u jednom trenutku, u jednom postotku, u jednom društvu nego smo svi potencijalne osobe sa invaliditetom zbog ograničenosti svojih godina i stanja fizičkog koji ćemo i bolešću biti. Taj senzibilitet je prisutan kod svih ljudi imanentna je i ne bih o tome govorio. Ali po pitanju arhitektonskih barijera puno je toga učinjeno ali puno toga što je zadano zakonom nije realizirano u praksi zbog financijskih ograničenja. Pošta u Splitu glavni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 je problem rješavanja arhitektonskih barijera strašno veliki problem koji jako puno košta. Pa kada sam saznala da adaptacija jedne zgrade i prilagođavanje u smislu o kojem govorimo košta niti 100 tisuća kuna, tada sam zaključila da to zapravo i nije veliki novac i da za to državni proračun ne bi trebao biti veliki problem niti veliki teret. I od kada sam to saznala drugačije gledam na tu problematiku. Dakle, jest učinjeno ali je činjenica a vi to znate jako dobro da konstantno mijenjamo rokove. Dakle, ono što smo zadali kroz zakon kao neki imperativ, nije imperativ. Inspekcije ne rade svoj posao. Ja se pitam zašto inspekcije ne rade svoj posao? Pa nitko me ne može uvjeriti da jedan banka koja jako dobro posluje i zarađuje ekstra profite ne može po zakonu RH prilagoditi svoj prostor osobi mladoj s invaliditetom. Zar nije tako? Ne slažete se. malo prije uzrujala pa sam zaboravila pohvaliti izvješće koje je zaista cjelovito, opsežno i treba biti opsežno jer su problemi osoba sa invaliditetom izuzetno opsežni, izuzetno kompleksni, treba o njima pričati do u detalje, trebaju se upoznavati svi građani i građanke. Ja bih ovdje stavila naglasak na rad i zapošljavanje. Znači vi ste lijepo pričali o preprekama u obrazovanju, međutim unatoč tim preprekama velik dio zapravo osoba s invaliditetom uspije uredno završiti osnovnu školu i srednju školu i što se onda dešava. Onda dolaze na tržište rada i trebaju se zaposliti, a znamo da danas se jako teško zapošljavaju i zdrave osobe, to kažem zdrave pod navodnicima, a kamoli osobe s invaliditetom. Recimo imam podatak da u mojoj županiji, u Brodsko-posavskoj županiji imamo 474 osobe s invaliditetom koje su registrirane u raznoraznim udrugama, od toga je njih 11 zaposleno. Znači samo 11, to je zaista minoran broj. I što se onda dešava, osobe su zapravo svjesne da ne mogu raditi, da će jako teško se zaposliti. Ako se i uspiju zaposliti to neće biti dugoročno i vrlo vjerojatno neće uspjet zaradit mirovinu. I onda jednostavno dolazi do toga da se da se osobe lišavaju poslovne sposobnosti, a u svrhu nasljeđivanja obiteljske mirovine, najčešće mirovine od roditelja da bi tako osigurali svoju egzistenciju i koliko toliko pristojnu starost. I zapravo mislim da je to ključni problem jer na taj način sustav zapravo osobe s invaliditetom tjera na crno tržište rada jer zbog lišavanja poslovne sposobnosti često ako i uspiju naći posao rade ga na crno,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 Hvala lijepo. Imate pravo glede zaposlenosti. Treba reći da se osobe s invaliditetom izuzetno rijetko zapošljavaju. Nažalost, ova populacija koja ima rekla bih najviše troškove života spada u najsiromašnije i najmanje obrazovane dijelove stanovništva. I premda postoje određene mjere koje bi trebale stimulirati poslodavce da na posao prime upravo takve osobe i na određena radna mjesta na kojima osobe s invaliditetom imaju prioritet kod zapošljavanja. To se nažalost ipak ne događa. pitate što se događa, događa se nešto jako loše, a to je prerano umirovljenje velikog broja osoba s invaliditetom u dobi između 16 i 17 godina i to upravo izvješće i pokazuje. Izvješće pokazuje da je najveći broj pritužbi u uredu pravobraniteljice upravo na račun ostvarivanja mirovinskih i socijalnih prava. To je jedan od razloga zašto zapravo politiku prema osobama s invaliditetom u velikoj mjeri smatramo pogrešnom.

Zaista evo dopustite mi da se i ja pridružim svim ovim pohvalama za vaše ovako opsežno izvješće koje je pred nama iza kojeg stoji zaista veliki trud i veliki Samo ako vidimo da je obrađeno 1474 slučaja i da je nakon tih obrađenih slučajeva predloženo 222 inicijative u posebnom dijelu i preporuke pravobraniteljice za osobe s invaliditetom a sve sa jednim ciljem poboljšanja položaja osoba s invaliditetom. Čuli smo već u današnjoj raspravi da takvih osoba ima 10, već i 12% možemo govoriti i da je uvođenje ove institucije sve više da je sve više i senzibilizirana javnost i upravo senzibilizirana na postojanje tolikog broja osoba s invaliditetom. Ova institucija predstavlja na neki način i podsjetnik svim drugim institucijama da pri donošenju odluka moraju voditi računa o pravima osoba s invaliditetom. Vidjeli smo i čuli da su najčešće pritužbe na kršenje prava iz socijalne zaštite veliki postotak, 20,8%, zatim pristupačnosti 12,2% na drugom mjestu, područje mirovinskog osiguranja na trećem na 10,2%, rada, pravosuđa, zapošljavanja 9,4%, zdravstvene zaštite, odgoja, obrazovanja itd., itd., do postojanja odnosa prema diskriminaciji, nasilju i medijima. Iza djelovanja ovog ureda stoji i Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom te Konvencija o pravima osoba s invaliditetom. U okviru pravne regulacije od velikog je značaja upravo pitanje ujednačavanja metodologije procjene potrebe osoba sa invaliditetom relevantno za sve sustave u kojima navedene osobe ostvaruju svoja prava. Vizija budućnosti je stvoriti društvo jednakih mogućnosti u svim životnim segmentima, područjima njihovog djelovanja svih starosnih skupina. Iz državnog proračuna vidljivo je koliko se troši

Bjelovara u kojem je vidljivo koliko ministarstvo pomaže 5. osnovnoj školi koja postoji u Bjelovaru za djecu sa teškoćama i isto tako koliko pomaže jedinica lokalne samouprave kao i pomaganju ove radionice koja postoji u Siraču. Za prijevoz, didaktička sredstva recimo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa u 2010. godini osigurano 16 milijuna kuna. Dakle nekako nam se čini sve to premalo, a kada počnemo zbrajati brojke onda vidimo da i nisu tako male. Iz izvješća je vidljivo da se mora dosta raditi na pristupačnosti, pogotovo zdravstvenim objektima. Prema vašem istraživanju koje je zahvatilo 226 zdravstvenih ustanova njih 19 ima prilagođenu kupaonu i wc ili samo wc. Dakle dolazim iz te struke pa na neki način impresivno je kada čovjek vidi kolika je ta mala pristupačnost u zdravstvenim ustanovama. od 2006. do 2010. osigurana su sredstva za prilagodbu 63 osnovne škole i jednog dječjeg vrtića, 23 srednje škole. U 2010. godini za navedene radove je u državnom proračunu osigurano milijun kuna, zahvaljujući izgradnji i dogradnji škola u Republici Hrvatskoj u 2011. godini 7% potpuno prilagođenih matičnih škola i 3% podružnih škola, a 26% osnovnih škola je djelomično prilagođeno. Dakle, fakat vidi se iz vašeg izvješća da moramo raditi na prilagođavanju pristupa, ali kao što smo čuli arhitektu nekada ni to nije jednostavno. Imamo nacionalnu strategiju izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine koja se sastoji od 15 područja, a jedno je i profesionalna rehabilitacija, zapošljavanje i rad. Na osnovu recimo te strategije dužnost jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave bila i izrada lokalnih strategija u svrhu izjednačavanja mogućnosti za osobe sa invaliditetom. Na žalost većina jedinica nije ispunila navedenu obvezu. kritika i prema nama samima. Sve imamo, a onda to ne izvršimo. Na Zavodu je bilo prošle godine 2% populacije nezaposlenih osoba, prijavljenih na Hrvatskom zavodu je 6255 osoba sa invaliditetom i vrlo teško će biti tu sliku popraviti, obzirom da znamo u kakvoj krizi se nalazimo ne samo mi, nego cijela Europa. Posebno bih se osvrnula na točku neovisno življenje i uključenost u zajednicu. Naime, iz Konvencije proizlazi jednako pravo svim osobama sa invaliditetom na život u zajednici sa pravom izbora jednakim kao i za druge osobe s time da se osigura mogućnost odabira mjesta boravka gdje i s kim će živjeti, osigurati širok raspon usluga, osobna asistencija za potporu življenja i uključivanja u zajednicu uz sprječavanje izolacije i segregacije iz zajednice. Na žalost skrb za osobe sa invaliditetom još se uvijek temelji na institucionalnoj skrbi. Međutim, i u njima se razvijaju tzv. izvan institucionalne usluge što je zaista za pohvaliti, usluge psiho socijalne rehabilitacije i tretmana kroz oblike dnevnog i povremenog boravka. To je velika pomoć. Često je u nekim područjima dom za skrb za osobe na primjer sa intelektualnim teškoćama jedina stručna institucija koja raspolaže educiranim osobljem i potrebnom opremom za rad sa određenom kategorijom osoba sa invaliditetom. I ponovno bih pohvalila jedan centar, Centar "Mir" u Rudinama koji pruža usluge na primjer djeci i odraslim sa mentalnom retardacijom iz okolnih mjesta iz ruralnih sredina. I Europa je priznala taj rad tog doma pogotovo bivše ravnateljice gospođe Lucije Čikeš po kojoj je i osnovana jedna nagrada Lucija upravo za takvo djelovanje i primjer djelovanja u tom domu za sve druge zemlje u Europi. Za pohvaliti je donošenje Nacionalnog plana deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj od 2011. 2011. do 2016. godine a cilj je smanjiti ulazak u institucije, povećati izlazak iz institucija nove oblike skrbi posebno stimulirajući obiteljsku reintegraciju uz ravnomjernu zastupljenost i dostupnost usluga u svim regijama odnosno županijama. Tako bi do 2016. trebalo provesti deinstitucionalizaciju 40% djece s teškoćama u razvoju i 30% odraslih osoba u primarnu obitelj ili izvan institucijske oblike smještaja. Trebalo bi smanjiti broj pružatelja usluga stalnog i tjednog smještaja državnih i nedržavnih domova, ograničiti kapacitet domova i druge pravne osobe za djecu s teškoćama u razvoju kako bi do kraja deinstitucionalizacije domovi koji će ostati imali kapacitet najviše do 30 Vjerujem zaista da ćemo to uspjeti. Isto bi tako trebalo ograničiti veličinu doma za odrasle osobe sa invaliditetom na najviše 70 korisnika stalnog ili tjednoga Zašto to spominjem? Spominjem da upravo želim naglasiti koliko je važna deinstitucionalizacija, jer izgubilo se ono mišljenje da čovjeka koji je invalid, čovjeka koji je star spremi u dom pa ne treba više o njemu brigu voditi. Ali obzirom na broj ljudi, na 10 do 12% invalida to je zaista potrebna jedna hitna akcija da bi nešto napravili. Domovi bi trebali do kraja 2010. izraditi pojedinačne planove deinstitucionalizacije i transformacije. Ne sjećam se da sam negdje našla da li su to svi uspjeli. Jesu, e lijepo. Polazi se i od uključivanja ili aktivne participacije osoba sa invaliditetom u životu zajednice. To zaista znači umreženje kvalitetnih izvan institucionalnih usluga usluga i participacija osoba sa invaliditetom i u društvenom, kulturnom. Dakle, i političkom životu u lokalnoj zajednici u društvu u jednu cjelinu a izbjeći dom. I na kraju vjerujem da će sve te aktivnosti kao i aktivnosti vašeg ureda gospođo pravobraniteljice pridonijeti podizanju razine svijesti o osobama sa invaliditetom i njihovim pravima. Ali onako kako to zaista preporuča i definira Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom. pol je prevodila za osobe sa oštećenim sluhom koja više to ne može sada raditi, pa ćemo nastaviti dalje raspravu bez tog prijevoda. Hvala lijepa. I prava je upravo replika uvažena zastupnica Đurđica Sumrak. Izvolite. da ćete se i vi složiti, a evo ga i pravobraniteljica je ovdje kao preporuke radi suzbijanja nasilja. To je nešto o čemu bih ja volila da se više govori i da se više naznači, da postoji to nasilje nad ženama, nad djecom, nasilje u obitelji. I kao što je lijepo napisala pravobraniteljica pozdravlja se odlučnost Vlade Republike Hrvatske i svih državnih tijela od lokalne do nacionalne razine, da kroz permanentnu i djelotvornu suradnju nadležnih državnih tijela, institucija i organizacija civilnog društva suzbijaju se, iskorjenjavaju se ove negativne pojave jer su to doista najpodmukliji oblici asocijalnog ponašanja koje razara temelje na kojima počiva sustav vrijednosti jedne zajednice. Mislim da je to jako važno, jer o nasilju u obitelji i nasilju nad ženama i djecom nije se govorilo uopće. I posebice kad se to odnosi na osobe sa invaliditetom dobro je da se izašlo iz okvira, da se o tome progovorilo. Evo danas sam išla i slušam na radiju gospođu Maricu Mirić, predsjednicu Saveza društva distrofičara i ovim putem je pozdravljam. Ona je progovorila u radionici svojoj koja već dva dana traje mislim da traje radionica edukacija roditelja djece koja su sa poteškoćama ili ili djece distrofičara. I progovorila je još o jednoj temi koja je tabu tema, a to je seksualnost mladih ljudi, seksualnost uopće osoba tih. I zato evo pozdravljam i u ovom dijelu preporuke i pozdravljam to što ste doista izdvojili u jednom dijelu i to i mislim da je to važna tema da se o njoj isto tako progovori u svim onim negativnim, ali naravno i pozitivnim stvarima. Hvala. Zahvaljujem. Odgovor na repliku uvažena zastupnica Karmela Caparin. Izvolite. **Caparin, Karmela (HDZ)** Hvala lijepa kolegice. Naime, složila bih se sa vašim izlaganjem. Ali mislim da je ova Vlada jako puno učinila u borbi protiv nasilja u obitelji. I mogu vam reći u odnosu na Europu da smo negdje u vrhu ne samo na zakonodavnom dijelu, nego i na praktičnom dijelu od onog našeg pravilnika, postupnika kako treba postupati i mislim da su ljudi u Hrvatskoj zaista senzibilizirani na postojanje nasilja u obitelji. u mom Bjelovaru rečeno, a kod nas nema nasilja, ne treba nikakva kuća za smještaj žena itd., a kada se otvorila onda se vidjelo da je danas prepuna i da trebamo još takvih kuća ne samo u Bjelovaru nego i drugdje u Hrvatskoj. Ali, nasilje u obitelji postoji svagdje ne samo kod invalida, kod drugih kategorija. Jednom riječju nasilje u obitelji postoji. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala. Imamo repliku, uvaženi zastupnik Jerko Rošin. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolegice Caparin izgovorili ste brojku od 12% približno. To je velika, velika brojka. Sjetimo se da u prošloj državi stranka i sa 10% je imala svu politiku države, prema tome i 12% danas predstavlja jednu snagu o kojoj treba voditi računa i koja može izboriti puno toga. Po onome što mi govore kolege liječnici, prijatelji liječnici, barem 50% je ljudi na određeni način bolesno i spadaju u kategoriju ljudi ovisnih o ovome ili onome. Meni se sad bilo teško popet od Trga do gore po ovom vremenu, ono što sam rekao u godinama. A po jednom kolegi psihijatru svega 25% ljudi je u tom mentalnom smislu zdravo i normalno, a 75% nije. To znači u ovome Saboru 40-ak ljudi je normalno, sad jesmo li mi koji smo unutra ili oni koji su vanka ostaje za vidjeti. Ali, ono što želim kazati u odnosu na izvješće i prije što je kolegica Jerković govorila jer me ovo potaklo pitanje mogućnosti 100 tisuća kuna, jedne sume koja je izašla iz rukava vjerojatno. Jer ja ću platiti bilo koje novce ako ćete u mojoj zgradi za potrebe moje nevjeste ugraditi dizalo da ona može od svog stana doći do dolje, tehnički je nemoguće. Naravno privatne zgrade su jedna priča za se ili više stambene zgrade. Javne ustanove su druga priča i treba omogućiti i omogućava se u skladu s time. Ali u odnosu na izvještaj je važno kazati da postoji puno toga što se čini što u izvještaju nema i što ljudi čine, ne institucionalno nego čine iz svog jednog vlastitog osjećaja,ali nemaju potrebe ni za politički ni za društveni marketing toga što oni rade nego čine zato što osjećaju potrebu za tim. I to je ono što treba apostrofirati da jedan senzibilitet je sve veći i veći i da zato i zakonodavno i u praksi je sve prisutniji. Između ostalog raste i potreba, čak i ekonomski sagledavana po mnogim hospicijima, Hvala lijepa. Odgovor na repliku, uvažena zastupnica Karmela Caparin. Izvolite. **Caparin, htjela sam naglasiti taj postotak 12%. To je zaista velika brojka na broj naših stanovnika, a vidite koji je zadnji podatak od 4 milijuna i 200 tisuća. I dakle ne moramo stvarati nikakve barijere. Upravo pravobraniteljica je ta koja treba i koja zaista dobro radi na senzibiliziranju javnosti o postojanju 12% takovih ljudi koje treba maksimalno uključiti i u društveni i u kulturni i u politički život. posebno naglasila koliko je važna deinstitucionalizacija i djelovanje svih nas zajedno. Hvala vam lijepa. Pa kolegice Caparin vi ste u svojoj raspravi spomenuli obvezu izrade lokalnih strategija za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom. Moram pritom reći da je to upravo jedan od važnih dokumenata, a kako bi se na što adekvatniji način razvijala lokalna zajednica kako bi osobe s invaliditetom i tamo u potpunosti mogle ostvarivati svoja prava obzirom da su lokalne strategije da se izrađuju po uzoru na nacionalnu strategiju i na Konvenciju UN-a o pravima na Konvenciju UN-a o pravima osoba s invaliditetom. Upravo u takvom dokumentu, dakle jednoj lokalnoj strategiji, stvara se i obveza prilagodba objekata osobama sa invaliditetom i moram reći da je država osigurala sredstva za to. Na poziciji Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i ove godine osigurano je milijun i pol kuna za prilagodbu objekata osobama sa invaliditetom. Ministarstvo obitelji raspisuje natječaje na koje se mogu javiti lokalne zajednice za prilagodbu objekata, međutim evo imamo i saznanja da se vrlo malo malih sredina, malih gradova javlja na te natječaje. A država ima najbolju volju, Vlada je osigurala sredstva da im pomogne, da im da određena sredstva da se određeni objekti oni koji su najvažniji za osobe s invaliditetom prilagode. Mislim da je to izuzetno važno i sa te lokalne strategije da same osobe s invaliditetom koje tamo žive na određeni način da tako kažem jednom edukacijom prisile čelne ljude lokalne zajednice da naprave tu strategiju kako bi svojim članovima, svojim građanima omogućili kvalitetniji život. Odgovor na repliku, uvažena zastupnica Karmela Caparin. Izvolite. Uštekajte se, prosim uključeni u rješavanje problema radionice "Sirač" gdje je veliki broj osoba s invaliditetom rade, ali koji ne mogu napraviti proizvodnju kao što su potpuno zdrave osobe i naravno da se u tom trenutku očekuje pomoć jedinica lokalne samouprave, odnosno županije. Na području moje županije jako se puno učinilo, od baš pristupa recimo MUP-u pa bolnici pa pristupa samoj županiji, ugradnjom lifta itd. Zahvaljujem. I na redu je uvažena zastupnica Neda Klarić, replika. Izvolite. **Klarić, Nedjeljka (HDZ)** Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa evo kolegice Caparin doista ste vrlo kvalitetno u dozvoljenom vremenu prošetali zapravo kolokvijalno rečeno kroz kompletno izvješće. Također, evo ide u prilog i replika naše kolegice gospođe Lukačić na vaše izlaganje kada spominje lokalnu strategiju i senzibilitet prema osobama s invaliditetom. Ali, ja bih također naglasila i zapravo tu ključnu točku, ja bih je tako, tako ju ja doživljavam, a to je Nacionalna strategija izjednačenih mogućnosti za osobe s invaliditetom. A drago mi je da ste vi i kao liječnica u konačnici procijenili da je to važno uporište koje nam evo u ovoj strategiji od 2007. do 2015. godine ima za cilj izraditi podlogu za unapređenje prava osobama sa invaliditetom. Bitno je tu i kazati da ćemo imati jedinstveno tijelo vještačenja koje će dakle jednoznačno za sve osobe s invaliditetom s invaliditetom u svim sustavima ostvarivati jednaka prava. I to pretpostavlja izradu jedinstvene liste oštećenja, a isto tako i način utvrđivanja invaliditeta. Pored toga imamo i novi Zakon o socijalnoj skrbi koji uključuje inkluzivni dodatak kao novčanu naknadu koja je namijenjena osobe sa invaliditetom upravo sa istim ciljem da oni budu izjednačeni u svojim mogućnostima pri socijalnom uključivanju. Hvala lijepa. Zahvaljujem.. Odgovor na repliku uvažena zastupnica Karmela Caparin. pruža jednu stvarno mogućnost izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom. Ali ono što me je zaista zabrinulo da jedinice lokalne samouprave nisu postupile na što je upozorila i pravobraniteljica upravo po ovoj strategiji i sama izradila strategiju. Zahvaljujem. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom. Na redu je uvaženi zastupnik Stjepan Milinković. Izvolite. gospodo predstavnici Vlade, kolegice i kolege zastupnici. Pa evo i ja ću se pridružiti ovom općem suglasju glede prihvaćanje ovog sveobuhvatnog i opširnog izvješća i naravno da ću ga u konačnici podržati. Dakle, izvješće je koncipirano u 6 dijelova, a u prvom uvodnom dijelu između ostalog pravobraniteljica citira definicije osobe sa invaliditetom u različitim sustavima u RH te socijalnim odredbama prema UN konvenciji osobe sa invaliditetom. I zato bih ja ponovio definiciju prema UN konvenciji osoba s invaliditetom koja kaže da su "osobe se invaliditetom uključuju one koji imaju dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna i osjetilna oštećenja koja u među djelovanju sa različitim preprekama mogu sprečavati njihovo puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima". Ja ću dodati ovome da osobe sa invaliditetom imaju naravno uz ova oštećenja imaju i potencijale koje je gospođa pravobraniteljica spomenula da naravno svi smo mi obvezni ih aktivirati dakle od Fonda za profesionalnu rehabilitaciju Ministarstva zdravstva i naravno sve ovo što je spomenuto u ranijim raspravama dakle i glede jedinica lokalne samouprave itd. Nadalje, Nadalje, a potrebno je isto tako reći da s obzirom na ovaj broj koji se vodi u registru osoba s invaliditetom koji je ustrojen 2001. dakle ovaj postotak od 12% uistinu govori puno da u tom dijelu treba svakako se postaviti Drugi dio je statistički prikaz ja bih rekao postupanja ureda koji je i najvažniji dio izvješća. Mislim da je dosta govoreno. Dakle, tisuću 474 slučaja i otvoreno 418, mislim sve je dosta rečeno tako da može i ne bih ponavljao taj dio jer je uistinu obuhvaćeno sve. Ali treći dio je prikazano broj slučajeva po županijama gdje bi bilo potrebito se malo osvrnuti. Naravno bilo je najveći broj postupanja se odnosi na Grad Zagreb pa nadalje razne županije. A ja bih rekao da je moja županija Koprivničko-križevačka nije u ovom gornjem dijelu možda nego u donjem. Držim da je dosta po pitanju djelovanja i činjenja na ovom području se čini. Ja bih spomenuo i instituciju ... domaćice koja isto tako pomaže u tom dijelu i mislim da treba nastaviti dalje napredovati ali isto tako želim reći da jedinice lokalne samouprave da možda ne stoje neke stvari da se na selima ne čini da se u jedinicama lokalne samouprave se ne čini. Ja bih rekao da nije tako. Na selima dapače postoji čini se dovoljno zato jer mi imamo jedan vrlo veliki i dobar pregled terena i znamo gdje možemo i kako činiti. A druga stvar zanemaruje se možda nije spominjano danas ovdje dovoljno uloga obitelji, pa vas molim lijepo ima tako divnih obitelji koji u tom sustavu itekako dobro participiraju. Ako se podsjetimo da je preko 30% u ovoj statistici lokomotorna oštećenja, nadalje ova neurološka itd. mislim da uloga obitelji itekako biti pozdravljena i prihvaćena. Ja uistinu držim da ima još sredina pogotovo u seoskim gdje je obitelj kao takva. A što se tiče jedinica lokalne samouprave ja ću isto tako spomenuti, u današnje vrijeme kada se mnoge sredine natječu koliki će kilometri izjedenog Jegera biti molim vas lijepo izjedenog Jegera na raznim manifestacijama. A ja ću reći gospodo moja jedinica lokalne samouprave svake godine osigurava za osobe sa invaliditetom na mome biseru prirode Ješkovu druženje, likovnu koloniju za osobe gdje se aktiviraju ovi potencijali tih prijatelja. To su susreti koji se s radošću iščekuju i svi sudjelujemo i tradicionalno ih upražnjavamo svake godine i onda napravimo izložbu za Božić. To potvrđuje taj dio. U izvješću je nadalje navedeno sva područja postupanja, postupanja po spolu, dobi, područjima mislim da nema potrebe da ih ponavljam da je sve dosta jasno rečeno. Ali zasigurno je moj predmet interesa je zdravstvo, zdravstveni sustav u kojem želim nekoliko riječi reći o zdravstvenom sustavu. Evo što je spomenula gospođa pravobraniteljica, dakle i ove tematske sjednice Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb gdje su spomenuta spinalna oštećenja i potreba zajedničkog mjesta rehabilitacije. Mislim da se to ponavljalo godinama kao jedan problem i mislim da je taj dio dobar. Bila je još jedna tematska sjednica koju je potrebno spomenuti radi pravednosti koju je organizirao Odbor za rad i socijalno partnerstvo osoba sa neomuskularnim oštećenjima i gdje je bilo vrlo jasno govoreno i o Fondu za rehabilitaciju osobe sa invaliditetom, pozitivni primjeri su bili navođeni i uistinu ih treba pozdraviti. Pa možda je potrebito na ovom mjestu spomenuti i zdravstvenu njegu u kući. Zdravstvenu njegu u kući je potrebito spomenuti. Mislim da je malo zapostavljena i zanemarena i ja u tom dijelu zdravstvenu njegu u kući svakako želim istaći kao jedan pozitivan primjer i rehabilitacije i pomoći i mislim da treba nastaviti u tom dijelu. Ona govori o funkcioniranju zdravstvenog sustava sustava i u onim sredinama gdje nije dostupnost ajmo reći kako se to često govori. Ali isto tako možda je dobro reći i o ortopedskim pomagalima. Ja sam dugo godina u sustavu i pratim kakve su bile teškoće glede dostupnosti pomagala, ali danas je to pojednostavljeno. Kod nadležnog obiteljskog liječnika se dođe vrlo jasno u sustavu tom informatiziranom se vrlo jasno i jednostavno se dođe do ortopedskih pomagala. Mislim da te pozitivne primjere treba istaći. Cijelo ovo izvješće govori na poseban način i o aktivnosti gospođe pravobraniteljice na čemu ja čestitam. Dakle detaljno je opisano podijeljeno je prema raznim područjima. Aktivnosti su vezane za stanovanje, mobilnost, pristupačnost osoba s invaliditetom, odgojnim obrazovanjem, zapošljavanjem, radom, mirovinskim osiguranjem, zdravstvenom zaštitom itd. Ovdje su također sadržani prijedlozi, dakle izmjene i dopune pravnih propisa, preporuke za poduzimanje mjera sa ciljem poboljšanja položaja osoba s invaliditetom. Dakle, glede svega rečenoga podržavam naravno ovo izvješće. Hvala vam lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo četiri replike. Prvo je uvažena zastupnica Ljubica Lukačić. Izvolite. Hvala vam lijepa. Pa kolega Milinkoviću vi ste evo lijepo objasnili kako je to u jedinicama lokalne samouprave i ja moram reći da je Koprivničko-križevačka županija jedan od primjera dobre prilagodbe iako i tamo se još uvijek ima šta raditi, ali Koprivničko-križevačka županija izdala je i vodič o pristupačnosti dakle iz kojeg jasno i razvidno možemo vidjeti što je to prilagođeno, što bi to još trebalo prilagoditi itd. A što se tiče zdravstvenoga sustava o kojem ste vi govorili, sasvim sigurno je da tu na tom području trebamo učiniti još puno njege u kući, glede ortopedskih pomagala pa i svih drugih dijelova zdravstvene zaštite, iako moramo reći da osobe s invaliditetom u Republici Hrvatskoj uživaju ipak jedan visoki nivo zdravstvene zaštite te je većina osoba s invaliditetom sa najtežim oštećenjima oslobođena od plaćanja tzv. participacije i da smo kada smo taj zakon u ovom Saboru donosili gledali da doista to učinimo za one kojima je to najpotrebnije i na najbolji mogući način. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Stjepan Milinković. Izvolite. Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Pa kolegice Lukačić, drago mi je da ste primjetili ove pozitivne primjere koji se događaju u Koprivničko-križevačkoj županiji. Naravno da na njima ne smijemo stati nego naravno i nadalje dorađivati i unapređivati, to je svakako. Ali zdravstveni sustav je u svakom slučaju specifičan i jedan posebno osjetljiv sustav, poglavito za osobe sa invaliditetom. To zahtijeva poseban trud i posebnu edukaciju tih ljudi koji rade. puno puta smo skloni naravno i u medijima se isticati neki negativni primjeri, ali treba zasigurno sve one pozitivne primjere jednoga korektnog, poštenog, profesionalnog odnosa tih ljudi koji rade u zdravstvenom sustavu i pristupa osobama s invaliditetom, ali naravno i dalje ga unapređivati uz uz edukaciju i sve ostale mjere koje zdravstveni sustav pruža. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Kolega Milinkoviću, rekli ste u svojoj diskusiji neke županije čine, druge ne čine, neke lokalne zajednice čine, ne čine. To je točno i vidimo da je u biti odnos prema osobama sa invaliditetom, odnosno djeci sa poteškoćama u razvoju ovisi zapravo o financijskoj pomoći lokalne sredine odnosno o osviještenosti. Znači po meni je previše prepušteno lokalnoj zajednici i to dovodi do jedne nejednakosti pa grubo je reći, ali da li postoje osobe sa invaliditetom prvog, drugog, trećeg reda itd. Ja ću spomenuti Grad Dubrovnik koji imamo i kroz mjere socijalne politike koje skrbimo o osobama sa invaliditetom, zatim imamo strategiju, napravili smo vodič za osobe s invaliditetom, povjerenstvo naravno koje vrednuje javne potrebe. Zatim je to na osobnu invalidninu dodajemo 200 kuna. U vijeću civilnog društva isto tako imamo predstavnike. Prema tome, radimo na tome puno. Spomenut ću asistenta u nastavi koji je samo, nema ga sustavno. Mi izmišljamo načine kako ćemo ga financirati, pa da li će to ostati da radimo humanitarne akcije za asistenta u nastavi ili pozive ljudi dobre volje, da ne kažem dobrog džepa jer to ne znači ako imaš dobar džep da imaš dobru volju. Ja govorim o tome da treba sustavnije rješavati, a ne se oslanjati o tome koliko imamo financijske moći, odnosno da li smo osviješteni, da li smo empatični. To nije dobro. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Stjepan Milinković. Izvolite. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Pa ja kolegice Šimac-Bonačić se s vama slažem većim dijelom vaše replike, ali želim dodati svi mi moramo činiti, svi moramo činiti, moramo se natjecati u činjenju. Ne moramo se natjecati u izjedanju kilometara jegera nego se moramo natjecati u činjenju na ovim područjima gdje je potrebno. A trebali ste se natjecati za vrijeme koalicijske vlasti u činjenju draga kolegice, a ne kresati od hrvatskih ratnih vojnih invalida, uskraćivanje invalidnina itd. Mi se natječemo u unapređivanju sustava draga kolegice, to je razlika. Hvala. Imamo repliku, uvažena zastupnica Danica Hursa. Izvolite. **Hursa, Danica (HNS)** Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Kolega Milinkoviću, ustvrdili ste u svojoj raspravi da nije baš istina da je ruralni dio zapostavljen na ovom području. Meni bi bilo jako drago kad bi to bila istina jer i sama dolazim iz područja kojega eto možemo smatrati ruralnim. Svaka čast organizaciji druženja, to je dobrodošlo, svi ljudi se tu dobro osjećaju, ali ne smije se svesti sve na to. Evo i sama pravobraniteljica u svom izvješću je ustvrdila da postoji problem. Broj zaprimljenih slučajeva, odnosno predmeta isto tako govori u prilog ovome što ja govorim, ruralni dio je svakako podzastupljen. Broj asistenata, bila bih jako sretna kad biste mogli ovdje nabrojati koliko škola u tim našim ruralnim dijelovima ovog časa ima asistenta u nastavi. Hvala vam lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Stjepan Milinković. Izvolite. Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Zahvaljujem kolegica Hursa, ali ja vas moram ispraviti. Nisam ja ustvrdio da je ruralni prostor zapostavljen, ja sam rekao pozitivne primjere koji se događaju u ruralnom području i da ruralno područje ima daleko bolji pregled terena nego ovi mnogi u urbanim sredinama kojima su sve oči oči uprte u centar za socijalnu skrb i neke nadležne institucije. Kod nas funkcioniraju obitelj itd. A druga stvar, za primjer ja želim reći, ponovit ću onaj podatak da je 2006. kada je ova Vlada uvela osobnog asistenta bilo 77, danas ih ima 550. To dovoljno govori za pristup ovoj problematici, a ne za ono vrijeme ajmo reći gdje ste vi participirali u vlasti kada su bila kresana, rezana i srezana prava. Hvala lijepo. Zahvaljujem. I sada imamo repliku, uvaženi zastupnik Dinko Burić. Izvolite. namjerno naveli kao netočan navod. Kad su u pitanju jedinice lokalne samouprave dakle ne možemo govorit o tome da jedinice lokalne samouprave, da i nije tako loša situacija kod njih, jer ovisi o tome koliko će one same poduzimati. Problem je u nedostatku financijskih sredstava i na to se kontinuirano upozorava iz svih županija. Navest ću ja primjer i Osječko-baranjske županije. Od 42 jedinice lokalne samouprave, od 24 kad dobijemo izvješće za prošlu godinu, 24 jedinice lokalne samouprave su provodile mjere Nacionalne strategije za izjednačavanje mogućnosti osoba. A u 18 jedinica lokalne samouprave dobili smo izvješća da nisu provodile te mjere. Kao najčešći razlog načelnika općina koje su dolazili je nedostatak financijskih sredstava i neovisno o tome iz kojih političkih krugova dolaze načelnici tih općina. Navest ću vam primjer jedne općine evo Vladislavci čiji je načelnik iz redova HDZ-a koji je kao razlog zašto nije provodio mjere Nacionalne strategije jednostavnim riječima napisao, evo ja ću citirati: "da uz postojeći način financiranja lokalne samouprave manje općine slabijeg fiskalnog kapaciteta ne mogu na odgovarajući način pristupiti provedbi Nacionalne strategije." Dakle, tu nema veze uistinu sa politikom, niti sa situacijom iz kojih sredina ili iz kojih političkih opcija dolaze naši ministri. Treba nešto mijenjati i u, pa i to je možda jedan od priloga onih učestalih zahtjeva i o promjeni fiskalne, o decentralizaciji, o promjeni fiskalne politike i raspodjeli ukupnih sredstava

ja sam suglasan sa vama da neke jedinice lokalne samouprave imaju financijskih problema. To je nesporna stvar i to ja ne želim ni u kom slučaju demantirati. Ali želim isto tako reći da ovi problemi financijskih poglavito po ovoj problematici se rješavaju u trokutu dragi kolega ja vas želim podsjetiti, u trokutu. Jedinice lokalne samouprave, regionalne samouprave i ministarstva. Dakle, to se na taj rješava. Ali treba biti inicijativa. Dakle, treba biti inicijativa. Postoje prioriteti. U mnogim jedinicama lokalne samouprave postoje prioriteti raznih vrsta, a da se ovi zanemaruju koji su vrlo važni i bitni. Treba na neki način osmisliti projekat, treba ga naravno aplicirati i naravno on će zasigurno biti prepoznat i onda u tom smislu možemo zajednički svi skupa unaprijediti ovo prevažno područje. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I imamo repliku uvažena zastupnica Sonja Šimunović. Izvolite. Hvala. Kolega Milinković stvarno konstruktivna rasprava. Slažem se s vama stvarno ured radi odličan posao na čelu sa pravobraniteljicom i vi ste to jako fino primijetili. Ali ja i dalje ne znam, a mislim da svi mi ne znamo zbog čega onda se kreće u pripajanje svih pravobraniteljstava pučkom pravobranitelju. I dalje nije razvidan taj razlog. Jučer kad je bio ministar i kad je predstavljao Zakon o pučkom pravobranitelju pitali smo ga kolegica Sobol kad je u ime kluba SDP-a izlagala, pitala je ministra u svom objašnjenju imate na dvije stranice zapravo nije jasno zbog čega se pristupa tom pripajanju. Onda je ministar rekao u redu, ako vama treba više stranica objašnjenja mi ćemo u drugom čitanju to objašnjenje proširiti na 20 stranica ali suštinski nećemo ništa drugo reći. Bit će vam jednako rečeno kao što piše i na ove dvije stranice. Mislim to je onako krajnje neozbiljan odgovor i krajnje Ja ovdje sad imam pismo koje pravobraniteljica gospođa Slunjšak piše, šalje Odboru za ljudska prava, Odbor za zakonodavstvo, Odboru za ravnopravnost spolova, Odboru za rad i socijalno partnerstvo i sve fino moli i govori molim vas nemojte me priključiti pučkom pučkom pravobranitelju iz jednostavnog razloga što to nije u interesu osoba sa invaliditetom. Ona dalje isto navodi, evo citiram. Kaže ni dalje nije razvodno, pa ni iz uvodnog obrazloženja predlagatelja ovog zakona zašto se zapravo ukidaju postojeći posebni pravobranitelji. Od nekakvih navedenih razloga ja ću citirati samo jedan. Iz objašnjenja zakona, kaže spajanjem pravobranitelja unaprijedit će se korištenje postojeće mreže lokalnih ureda na način da će se postojeći tehnički i logistički resursi učiniti dostupni svim pripadnicima osjetljivih društvenih skupina. Na to gospođa Slonjšak odgovara. Što se tiče obrazloženja razloga o dostupnosti i korištenju postojeće mreže lokalnih ureda navedenog unapređenja neće biti iz jednostavnog razloga što osim ureda u kojem radi pravobraniteljica za osobe sa osobnim

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, zahvaljujem kolegice Šimunović i što ste primijetili da je moja rasprava bila konstruktivna što potvrđuje ovaj broj replika i u svakom slučaju zahvaljujem na replici. Ispričavam se što sam prekinuo jer sam bio nestrpljiv odgovoriti na repliku. Ali želim da bez obzira na ustroj, ja vjerujem da će gospođa pravobraniteljica pokazati, dakle svoju aktivnost i dalje. A oni i dalje imaju svoju autonomiju apsolutno i da će djelovati, dakle po svim ovim pitanjima koje sam i spomenuo uz naravno ono što je rekla u završnoj riječi uz poziv svima da se naravno uključe od Fonda za profesionalnu rehabilitaciju ministarstva, ali naravno i jedinice lokalne samouprave koje su bile ovdje isto tako spominjane. Hvala lijepa. Zahvaljujem. I imamo još jednu pojedinačnu raspravu. To je uvaženi zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Iako nisam mislio početi moram početi sa konstatacijom kolege Milinkovića o tzv. trokutu o kojemu on govori. Dakle, općina odnosno grad, županija i država. I kada gledamo odnose tih siromašnih općina kojih imamo ne samo u Osječko-baranjskoj o kojem je govorio negoli i u one tri županije tzv. pete izborne jedinice Požeško-slavonske, Brodsko-posavske i Vukovarsko-srijemske onda samo ću usput reći da sve tri županije je u županiji HDZ sa svojim koalicijskim partnerima SDSS-om i HSS-om na vlasti. Ali to nije bitno za ovu raspravu, o tome kako to funkcionira u tom općem posvemašnjem siromaštvu općina i tih županije koje sam rekao najbolje govori podatak na kraju Izvješća pučke pravobraniteljice, pardon pravobraniteljice u kojoj se govori o dostavljenim podacima o pristupačnosti dakle javnim ustanovama, institucijama, školama, domovima zdravlja itd. gdje od 7 županija koje su dostavile te podatke 3 su upravo ove Brodsko-posavska, Vukovarsko-srijemska i Požeško-slavonska. I od tih 11 listova koje ovdje evo imamo, 11 listova, 7 listova su institucije, škole, domovi zdravlja, ljekarne, upravo na području ove 3 županije. Eto tako to trokut funkcionira, država, županija i općine. Neću nabrajati što sve je nepristupačno u tim županijama počevši od zdravstvene ambulante Rajevo Selo, zdravstvene ambulante Gunja, Dom zdravlja Nuštar, ambulanta Markušica, općina i matični ured u Vrbanji, poštanski ured u Vrbanji, Turistička zajednica grada Vukovara, dječji vrtići u Vukovaru, Vatrogasni dom u Posavskim Podgajcima, Dom kulture Nuštar, Hrvatska pošta Nuštar, pošta u Županji, Općinski sud u Županji, općina Jarmina, Sportski centar Stari Jankovci, Stari Mikanovci, pošta u Šarengradu, preskačem, dakle Dom kulture u Otoku, dječji vrtić u Otoku, nažalost krivo piše Osnovna škola Lopovac, to je Lipovac, da ne bi, evo to je jedna tiskarska pogreška, nadam se, da ne bi ispali, da se ne ljute stanovnici našega najistočnijega sela sa graničnim prijelazom nažalost koje se zove Bajakovo jel', Lipovac, radi se o Lipovcima. Osnovna škola Stari Jankovici, nepristupačnost, dječji vrtić Radost – Nova Gradiška nepristupačan, dakle upravo osobama s invaliditetom. Ljekarna u Velikoj Kopanici, ljekarna Sikirevci, ljekarna broj 3 u Slavonskom Brodu, ljekarna Korzo u Slavonskom Brodu. Zgrada općine Cernik nepristupačna, Osnovna škola Okučani nema gospodina Bilonjića nepristupačna, Osnovna škola Vladimir Nazor Ađamovci, značajno mjesto za HDZ nepristupačno. Gimnazija Nova Gradiška nepristupačno, gimnazija Matija Mesić u Slavonskom Brodu, Tehnička škola u Slavonskom Brodu i da ne nabrajam dalje. Eto toga trokuta i djelotvornosti toga trokuta o kojemu je kolega Milinković govorio. Ali, ovo opširno i iscrpno izvješće pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom izgleda da je zapravo labuđi pjev. Labuđi pjev s obzirom da će eto od petka biti drugačije i da će to biti inkludirano ili uključeno dakle pravobraniteljstvo u pučko pravobraniteljstvo kako to namjeravaju vladajući učiniti. I unatoč svih pohvala koje ovdje da kažem općenito svi dajemo, dakle svi klubovi, svi zastupnici, unatoč svih pohvala vašem izvješću evo nema nikakve brane niti razloga da netko kaže pa čekajte ako ljudi dobro rade, ako se nešto pokrenulo, ako postoji vizija i strategija novoga odnosa prema osobama sa invalidnošću ili sa invaliditetom kako god hoćete, ako ta strategija i vizija ide od potpuno drugih pretpostavki od da se afirmira ono što vrijedi, a da zapravo u populaciji dakle počevši od dječje dobi pa do odrasle dobi, osoba bez invaliditeta upravo takve osobe koje zapravo ulažu velike napore budu uzori jednoga drugačijeg odnosa ukupno prema životu, dakle jedno prožimanje međusobno koje bi koristilo i osobama bez invaliditeta pogotovo u mlađoj životnoj dobi, u predškolskom odgoju, da vide kako se osobe sa invaliditetom bore, kako žele biti uključeni. Pa bi to bio i uzor toj djeci od vrtića, škola, srednjih škola i da kažem i fakulteta pa na dalje. A ne da im uzor bude nekakav Big brother ili ne znam ni ja što u ovome društvu, kao što je danas nažalost. Dakle, upravo kada postoji ta i kada se nazire kod vas iz ovoga svega što i iz vašeg govora vizija i strategija upravo tog odnosa, jednog promijenjenog odnosa prema osobama sa invaliditetom, jedan napredak, iskorak koji je ja bih rekao vrijedan i u europskim i u svjetskim razmjerima eto mi ćemo ostati bez pučkog, pardon pardon opet ja govorim pučkog, dakle pravobranitelja za osobe sa invaliditetom. U samom izvješću koje govori o svim aspektima, dakle života osoba sa invaliditetom od stanovanja, mobilnosti, pristupačnosti, odgoja, obrazovanja, socijalne zaštite, mirovinskog osiguranja, zapošljavanja i rada došao sam do članka koji govori o podizanju razine svijesti. I u tom, u uvodnom dijelu radi se dakle o, navedeno je, o obilascima županija, zatim o sudjelovanju na stručnim skupovima i događanjima i o medijima. Sami obilasci županija, samo sudjelovanje na stručnim sastancima i u medijima koji nisu dovoljno o ovoj tematici pisali, to je sasvim svima jasno, niti su pisali relativno relativno govorim u afirmativnom smislu, mislim da je puno važnije upravo ovu viziju i ovu strategiju koju sam govorio, dakle jedno prožimanje misaono i shvaćanju koliko osobe sa invaliditetom, poteškoćama u razvoju ulažu napora u inkluziju, u uključivanje da je puno važnije da u tom segmentu postignemo značajan napredak. Sami obilasci županija i to jasno da su korisni u tom smislu i ovdje je narečeno i nekoliko takvih da kažem sastanaka, obilazaka, među njima i onaj koji je organizirala Đakovačko-osječka nadbiskupija i to jubilarni 10. na kojima je sudjelovalo nekoliko stotina osoba s invaliditetom. Zatim, sastanak u Sarajevu također gdje ste sudjelovali i koji je pokazao da osobe sa invaliditetom ne samo da mogu nego su vrlo kreativne i da zaista imaju i šanse i priliku da se iskažu u tom smislu. I također i na sastanku u Daruvaru, ako se ne varam, ili izložba osoba koje se bave obrtom Naime, htio sam reći da je ono što se ovdje ne naglašava, a to je potreba uključivanja ne samo socijalnog uključivanja nego svekolikog uključivanja osoba tzv. inkluzija možemo hrvatsko ... uključivanje osobe sa invaliditetom u sve pore društva. Kada se stopa ili postotak te uključenosti u HRvatskoj u odnosu na druge zemlje onda je onda niska, ona je u porastu ali je i dalje niska. Na to su se i u razgovorima sa Centrom Centrom za invalidne osobe koja obuhvaća nekoliko organizacija, to se i apostrofiralo prilikom takvih razgovora sa klubovima zastupnika ovdje u Saboru prije 10, 15 dana. ... /Upadica: Privedite kraju./ ... Hoću. Samo me nemojte skraćivati.

Imamo dvije replike. Hvala lijepa. Sada je prvo je na redu replika uvaženi zastupnik Dinko Burić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega, kada ste spomenuli labuđi pjev i ovo izvješće moram priznati da mi je jako žao i apeliram evo i ja još jedanput na vladajuću većinu da dobro razmisli prilikom sutrašnjeg glasovanja o tome da li učiniti ono što nema nikakvog opravdanja učiniti. Naime, malo je stvari kojima se može u mandatu HDZ-ove vlade kao lijepi primjer istaknuti. Podsjetilo me ovo na Fond za regionalni razvoj. mi smo tada iz perspektive Slavonije i Baranje govorili da je to bio jedan od rijetkih primjera institucije koja je vodila brigu o ravnomjernom razvoju svih krajeva RH pa je pristupilo se njegovom gašenju pod izlikom ušteda ušteda ili ne znam čega. Sada imamo primjer odličnog rada jedno ureda za uistinu specifičnu grupu građana RH koje ima više nego opravdanih razloga da ostane ova institucija samostalna i neovisna o svom radu. Neće ništa biti isto onog trenutka kada bude spojeno sve to. Kao da je nismo samostalna država nego da smo konfederacija. Prema tome, još jedan apel, nemojmo gasiti ono malo dobrih stvari koje dobro funkcioniraju. Nadam se da evo gospođa pravobraniteljica i vezano uz ono pismo koje ste poslali i dalje stojite kod vaših konstatacija jel imate uistinu potporu velikog broja zastupnika u tome da nastavite raditi onako kako ste do sada radili. Zahvaljujem. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Boro Grubišić. evo tako će to biti. A što se tiče automatskih dizača ruku petkom u podne uopće ne dvojim da će oni to dignuti bez ikakvog razmišljanja. Jasno ovi sa lijeve strane. Zahvaljujem. I imamo drugu repliku uvažana zastupnica Sonja Šimunović. kako se i zašto ovo pravobraniteljstvo koje izvrsno radi svoj posao kao i sva ostala ukidaju i pripajaju pučkom pravobranitelju. Koliko znamo analiza nikakva nije učinjena, podaci u iznošeni u obrazloženju su apsolutno netočni, ne odgovaraju ni stanju na terenu ni nekakvim stvarnim razlozima i vrlo olako se prilazi tom zadatku. Jedino objašnjenje koje smo jučer dobili od ministra rekao je da tim činom želi osnažiti pučkog pravobranitelja. To baš i nije tako jer smo svjedoci da zadnjih par izvješća pučkog pravobranitelja u Saboru nije bilo prihvaćeno nego je nego je primljeno na znanje i često je doživljavano kao napad na Vladu. Pa sada kada nekog doživljavate zadnjih godinu, dvije kao instituciju koja napada na Vladu onda nećete baš ići u tom smjeru da ga ojačate. To govori nekakva logika nego će otići u smjeru da ga oslabite. I s tim slabljenjem pučkog pravobranitelja imamo kolateralne žrtve a to su sva pravobraniteljstava koja idu u spajanje sa jednim. I ja iza toga jedino pravo objašnjenje koje vidim je čista osveta, ne znam koga i ne znam zbog čega što je apsolutno nepotrebno i nedopustivo sa ogromnom štetom. Hvala. Ne, hvala lijepa. I sada još imamo dvije rasprave u ime kluba po pet minuta. Prvo je uvažena zastupnica VEsna Škulić u ime kluba SDP-a. Izvolite. Hvala vam gospodine potpredsjedniče. Uvažena gospođo pravobraniteljice, kolegice i kolege zastupnici. Inače informacije radi ne bih voljela da ova tema postane politikantska, politička mora biti. Mi u klubu SDP-a nemamo političke mentore koji nam pišu govore, niti imam stranačku stegu kako ćemo glasati i o čemu, nego imamo dogovor. Toliko čisto radi javnosti i informacije. Također isto tako ne vodimo pojedinačnu brigu o zastupnicima HDZ-a koliko je tko podnio amandmana i da li je sudjelovao u raspravama. Inače ako mi nismo kao društvo spremni prihvatiti kritiku, onda smo nezrelo i nedemokratsko društvo. Mi smo političari i govorimo politički, a tako moramo djelovati sa svih razina. Koristiti politiku zagovaranja ljudskih prava, a ne politiku svađe. Činjenica je da se problemi ne rješavaju onom dinamikom kojom je predviđeno i strategijama i konvencijama. Konvencija je pravno obvezujući dokument za zemlje članice konvencije. Izvješće o provedbi konvencije nije poslano. Neovisno tijelo za nadzor konvencije nije osnovano. Također postoji neujednačenost sustava na cijelom području RH. Strategija se ne provodi u zadanim rokovima. 7 tisuća osoba živi u institucijama, uglavnom to su osobe s intelektualnim teškoćama. Osobni asistent je već odavno trebao biti zakon, a ne pilot projekt. Zdravstvena njega u kući nije dostupna svima pod istim uvjetima na području RH. Gdje se Gdje se to provodi odgovarajuća rehabilitacija za osobe s neuromuskularnim oboljenjima, voljela bih pitati gospodina Milinovića međutim tu ga nema, obzirom da ja bolujem od distrofije mišića pa neka mi kaže taj rehabilitacijski centar ja bih vrlo rado tamo otišla. Inače kada govorimo o ovoj temi imam uvijek osjećaj kao da se bojimo govoriti o tome. Ne. o ovome se treba govoriti otvoreno i normalno. Jer ljudi koji nas slušaju takvi i jesu i očekuju od nas rješenja, a ne naša prepucavanja. I inače ovo bi trebala biti dobra praksa dobrog izvješća, a ne pod oblika pozitivnih primjera. Nama ne trebaju pozitivni primjeri nego dobro uhodana praksa. Imamo zakone, imamo strategije, imamo konvenciju, imamo i ured pravobraniteljice. I stvarno ovo zvuči jako jako licemjerno, mi danas ovdje raspravljamo o izvješću pravobraniteljice koje je dobro, ured dobro radi, svi je hvalimo, a sutra ćemo je ukinuti. Hvala vam lijepa. **Jarnjak, Hvala vam lijepa, gospodine potpredsjedniče. Pa evo na kraju ove ja bih rekla kvalitetne rasprave ja ću još jednom istaknuti kako će klub Hrvatske demokratske zajednice podržati izvješće pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, ali evo moram se osvrnuti na nekoliko stvari. Ovo je dobro izvješće, ono kao što sam i u svojoj raspravi u ime kluba već napomenula daje preporuke pa i sama Vlada je u svom mišljenju pohvalila ove preporuke i rekla je kako Vlada smatra pozitivnim što se te preporuke nalaze u ovom izvješću zato što će te preporuke omogućiti njihovu učinkovitiju provedbu od strane nadležnih državnih tijela. Mislim da to nešto govoriti, a govori o tome kako Vlada ne bježi od obveze prema osobama s invaliditetom. Vlada je svjesna, iz ovoga je to razvidno, da nisu još sve stvari učinjene i na to upravo u svom izvješću pravobraniteljica i upozorava. Moram istaknuti evo i zadovoljstvo što je danas o ovom izvješću raspravljalo više zastupnika nego što je to bilo prijašnjih godina i također izražavam jedno zadovoljstvo što su i oporbene zastupnice evo kao npr. kolegica Romana Jerković govorile o tome kako se ne može poreći da je učinjen veliki napredak u ostvarivanju prava osoba s invaliditetom. Međutim ipak izražavam jedno žaljenje što je kolegica Škulić kada je govorila u ime kluba pa evo i sada na kraju, što izražava naprosto jedan neću reći, iako su neke kolege o tome govorile, jedno svoje zločesto mišljenje ili mišljenje koje nije baš u potpunosti sukladno svemu onom što se događa sa osobama s invaliditetom. Kolegica Škulić, žao mi je što je sad nema ovdje, ali jako dobro zna da Zakon o osobnom asistentu nije mogao biti donesen koliko god smo mi to svi skupa željeli dok jedinstveno tijelo vještačenja ne počne radit svoj posao. Danas je 30. lipnja i danas probni rok jedinstvenog tijela vještačenja završava, dakle od sutra ćemo već krenuti sa ocjenama invaliditeta za osobe s invaliditetom. Da je stanje u potpunosti zadovoljavajuće ne možemo reći, ali smo izuzetno sretni da pravobraniteljica upozorava na ono što nije dobro i to očekujem da se u narednom periodu popravi. Ali još jednu rečenicu za kraj, molim vas dozvolite, da su osobe s invaliditetom na najvišoj razini putem svojih saveza i udruga ipak zadovoljne s onim što je učinjeno. To govori i simpozij koji je u organizaciji Zajednice saveza osoba s invaliditetom, krovne organizacije, održan prošle godine, dakle prošle godine u 10. mjesecu kada su osobe s invaliditetom Vladi Republike Hrvatske i predsjednici Vlade tada već dale podršku rekavši da će na referendumu o pristupanju Europskoj uniji zaokružiti da. To nešto govori, kolegice i kolege, a govori da su osobe s invaliditetom na određeni način ipak zadovoljne učinjenim, ali da svi zajedno i mi ovdje i osobe s invaliditetom i pravobraniteljica, svi mi zajedno i svi mi pojedinačno moramo i dalje ulagati izuzetno velike napore kako bi se problematika osoba s invaliditetom rješavala na najbolji mogući način i kako bi kad uđemo u mogli povući i znali da tako kažem povući što više sredstava kako bi život osoba s invaliditetom bio kvalitetniji. Nije ni u svijetu sve prekrasno i to znamo i kolegica Škulić i ja koje smo puno proputovale vezano za ovu problematiku i vidjele kad se vraćamo u Republiku Hrvatsku kako smo ipak zadovoljni, kako kažemo pa još je kod nas i dobro. Hvala vam lijepa. I sada završno, uvažena Anka Slonjšak, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom. Izvolite. prvenstveno bih vam se htjela zahvaliti na raspravi koja je doista bila kao što ste i sami govorili o mom izvješću iscrpna, detaljna koliko je mogla biti, opsežna u onom dijelu koliko je mogla biti.

i u ovom dijelu bih se zapravo željela obratiti svima i onima koji nas gledaju i vama koji ste tu i koji raspravljate o vrlo važnim pitanjima na najvišoj razini. Mislim da je jako važno da osobe s invaliditetom budu uključene, opet se vraćam, u sve one pore života koje se njih samih tiču i ako one ne budu u to uključene od najviše razine do najniže razine tada neće biti moguće niti kvalitetno donošenje njihovih propisa odnosno prava niti ostvarivanje njihovih prava, a niti mogućnost primjene onih propisa koji su već doneseni. Konvencija o pravima osoba s invaliditetom je potpisana, ratificirana i stalno se vraćamo na nju i upravo iz jednog vrlo važnog razloga, a to je da nacionalno zakonodavstvo mora biti usklađeno s njom i ono sve što se donosi i ono što se donosilo mora se uskladiti, a time i provesti. Grad Zagreb je jedinstven u jednom segmentu, a to je tu leži sjedište svega. Međutim ne smijemo zaboraviti one sredine koje doista nemaju mogućnosti takvih ostvarivanja prava i pokazatelje da su neujednačeni kriteriji. Moramo se okrenuti prema jedinicama lokalnih sredina. I ako govorimo danas o decentralizaciji tada moramo i govoriti o sredstvima koja se moraju omogućiti da bi to bilo moguće. U jesen dolazi donošenje proračuna. Molim vas da obratite pozornost da se osiguraju sredstva za one institucije i one udruge koje su važne i kao partneri ne samo državi nego jedinicama lokalne sredine. ja bih samo završila da u Konvenciji se govori ništa o nama bez nas. Evo ja bi o tome završila. Hvala vam lijepo svima. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu i glasovat ćemo kad se za to steknu uvjeti. Sada ćemo sjednicu prekinuti, pa ćemo nastaviti u 15 sati sa točkom točkom Izvješće o radu pravobraniteljice za djecu za 2010. godinu. Hvala lijepa.